O čemu se radi?

Dakle rad nastavljamo objedinjenom raspravom o točkama 4. i 5. iz dnevnog reda, to su: 4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za prvo za prvo polugodište 2016. godine i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2016. godine i drugo 4. Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2016. godinu i projekciju za 2017. i 2018. godinu sa prijedlozima izmjena i dopuna Financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Centra za restrukturiranje i prodaju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu i projekcije za 2017., 2018. godinu konsolidirano. Obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna RH i prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu. Predlagatelj akata je Vlada RH. Zbog obimnosti prijedlozi akata za točku 5. objavljeni su na web stranici Hrvatskog sabora i podijeljeni klubovima zastupnika. Kod donošenja državnog proračuna primjenjuju se odredbe članka 211. i 212. Poslovnika Hrvatskog sabora. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Podsjećam na članak 38. Zakona o proračunu prema kojem sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predložene izmjene i dopune Državnog proračuna i projekcije ne smiju prijeći utvrđenu svotu dopuštenog manjka državnog proračuna i projekcije.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 Članak 212. Poslovnika određuje da se ne može glasovati o podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu tri dana od dana rasprave. Sada bih molio Zdravka Marića ministra financija da dodatno obrazloži Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna i Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna. Ministre izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Možda malo manje vremena potrošiti na izvršenje ili izvještaj polugodišnje izvršenje državnog proračuna, ali sigurno treba spomenuti ono što je najvažnije iz tog izvještaja, a to je da u prvih šest mjeseci svi makroekonomski pokazatelji su nastavili pozitivan trend koji je počet krajem prošle godine uz značajno ubrzavanje pojedinih visokofrekventnih indikatora. Krenut ću naravno prije svega od BDP-a, BDP u prvih šest mjeseci je zabilježio realni rast od 2,7%, ali isto tako treba spomenuti da su svi upravo spomenuti visokofrekventni indikatori od industrijske proizvodnje, prometa, trgovine na malo, pokazatelja fizičkih u turizmu i ono što mislim posebno treba isto istaknuti 2016. godine, a to je konačni oporavak i građevinarstva odnosno građevinske aktivnosti bilježe značajne porasti. Što se tiče tržišta rada, prosječan broj registriranih nezaposlenih osoba u prvih šest mjeseci je za nekih 13,5% manji u usporedbi sa godinom prije, ali dozvolite da ovim putem ja isto apeliram i apostrofiram da mislim svi skupa i našim i našim raspravama i općenito obraćanjima mislim da trebamo više voditi brigu prije svega o broju zaposlenih i općenito u toj kategoriji. Dakle prema podacima o radnoj snazi anketi o radnoj snazi međugodišnji rast zaposlenosti u prvih tri mjeseca odnosno nastavio se i u drugom tromjesečju i iznosio negdje oko 0,7%. Što se tiče fiskalnih pokazatelja u prvih šest mjeseci ukupni prihodi državnog proračuna su ostvareni u iznosu od 56,3 milijarde kuna, što je 49% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine to je rast od 10,5%, to je ukupni rast. Međutim uvijek posebno naravno izdvajamo porezne prihode koji su u prvom polugodištu ostvareni za 8,1% više nego u istom razdoblju prethodne godine i iznosili su 34,3 milijarde kuna što je gotovo 50% dakle polovica upravo plana. On što treba posebno apostrofirati kod poreznih prihoda da neki od njih, krenuti ću od poreza na dohodak, poreza na dobit, te pojedinih oblika trošarinskih prihoda, dakle posebnih poreza, prije svega na duhan i duhanske prerađevine, odnosno naftu i energente, bilježe porasti ne samo u odnosu na prošlo godinu nego i u odnosu na plan. Porez na dodanu vrijednost kao najizdašniji prihod državnog proračuna u prvih 6 mjeseci ostvaren je u iznosu od 20,5 milijardi kuna što u tih prvih 6 mjeseci u odnosu na ostale porezne prihode bilježi nekakav skromni ćemo nazvati rast od nekakvih 1%. Mogu reći da se u nastavku godine porez na dodanu vrijednost značajno još i oporavio i podigao. Ono što je naravno još i važnije spomenuti kod izvršenja prvih 6 mjeseci državnog proračuna je naravno izvršenje ukupnih rashoda. Izvršenje ukupnih rashoda državnog proračuna u prvih 6 mjeseci je iznosilo 58,7 milijardi kuna što je 48% planiranih rashoda i tu treba reći da sigurno one namjere koje su bile i na samom startu godine odnosno po predlaganju državnog proračuna za 2016. godinu da smo se njih držali u prvih 6 mjeseci a vidjeti ćete naravno i u nastavku godine. Ono što stalno ističemo a to je dakle čvrsta i oštra kontrola trošenja proračunskih sredstava, dakle proračunskih rashoda kako bi između ostaloga omogućili fiskalnu konsolidaciju a i u konačnici jasnije, transparentnije i efikasnije i bolje ako hoćete upravljanje ukupnim javnim financijama. Rashodi za zaposlene u prvih 6 mjeseci izvršeni su u iznosu 12,6 milijardi kuna što predstavlja također gotovo 50% planiranih rashoda. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 5,1 milijardu kuna što je u odnosu na planirana sredstva za 2016. 44,8%. 44,8%. Rashodi za subvencije u prvih 6 mjeseci 3,7 milijardi, pomoći …/Govornik se ne razumije./… u inozemstvu i unutar opće države 5,7 milijardi kuna a naknade građanima i kućanstvima u prvom polugodištu 22,6 milijardi kuna što predstavlja 49,8 planiranih sredstava. U prvom polugodištu 2016. rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1,2 milijarde kuna. Kada sumiramo prvih 6 mjeseci prihode koje sam spomenuo, dakle još jedanput ponoviti ću, ukupni prihodi u iznosu od 56,3 milijarde kuna, te ukupni rashodi od 58,7 58,7 milijardi kuna dolazimo do deficita u prvih 6 mjeseci državnog proračuna samo od 2,4 milijarde kuna što je u odnosu na projicirani BDP 0,7% BDP-a. projicirani BDP 0,7% BDP-a. Isto tako napraviti ćemo jednu kratku paralelu sa istim razdobljem prethodne godine, taj ostvareni deficit je za 5,1 milijardu kuna manji u odnosu na isti deficit državnog proračuna u prvih 6 mjeseci 2015. godine. Ako deficitu iz 2016. godine prvih 6 mjeseci dodamo i ostvarenja izvanproračunskih korisnika, ako dodamo njima naravno i ostvarenja lokalne samouprave u prvih 6 mjeseci, ostvareni deficit opće države je na razini od svega 0,2% BDP-a, dakle 518 milijuna kuna. To je nešto, to je razina deficita, ako mi dozvolite da kažem, ipak dugo vremena nije viđena u Hrvatskim prilikama. Što se tiče kako je uvaženi potpredsjednik rekao, dakle uz Izvještaj o izvršavanju državnog proračuna za prvih 6 mjeseci naravno ide i izvještaj, polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište. Vi znate da uz naravno Zakon o proračunu koji je integralni i ključni i krovni zakon za sam državni proračun postoji Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji između ostalog također nalaže da se uz ove izvještaje prilaže i izvješće o primjeni, odnosno ispunjavanju ili eventualno neispunjavanju fiskalnih pravila. Vi znate da fiskalno pravilo koje kako prema današnjoj terminologiji i metodologiji, odnosno koji smo propisali u zakonu kaže da do utvrđivanja srednjoročnog proračunskog cilja i plana prilagodbe vrijedi tzv. privremeno fiskalno pravilo prema kojem međugodišnja stopa rasta, rashoda općeg proračuna sukladno ESA 2010. metodologiji ne smije biti veća od međugodišnje stope rasta projiciranog, odnosno procijenjenog BDP-a u tekućim cijenama. Uzevši u obzir sve navedeno što sam malo prije spomenuo u smislu polugodišnjeg izvješća, dakle procjenjuje se naravno kako je fiskalno pravilo i kako će fiskalno pravilo kada budemo imali kompletni izvještaj po ESA-i naravno biti ispunjeno jer prema svemu sudeći i vidite i sami dakle rast BDP-a je kudikamo veći od ovoga rasta rashodne strane proračuna. Naime, gospodo dozvolite mi sada da krenem na ovaj drugi dio a to je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2016. godinu, dakle rebalans proračuna za 2016. godinu, ja ću ipak kao prvu rečenicu i glavni i osnovni razlog zašto idemo danas pred vas, odnosno zašto smo u ovoj situaciji danas istaknuti činjenicu da smo zbog, naravno kao posljedicu prijevremenih parlamentarnih izbora i formiranja Vlade došlo je do određenih korekcija i promjena u samom ustrojstvu Vlade, odnosno proračunskih korisnika. Dakle to je onaj tehnički element koji moramo napomenuti odmah na početku kao ključni i glavni razlog zašto je Vlada predložila Hrvatskom saboru izmjene i dopune državnog proračuna RH. Uz taj element naravno da smo uzeli u obzir upravo izrečeno i upravo objašnjeno izvršenje državnog proračuna kako u prvih 6, naravno mi pratimo izvršenje državnog proračuna na dnevnoj bazi tako da smo i sve ove elemente nastojali uklopiti u prijedlog Izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2016. godinu. Pa dozvolite da u kratkim crtama ili općenito da probam pojasniti što to mi predlažemo odnosno koje su to ključne promjene kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani i naravno ono što je najvažnije koja je to ključna promjena koja i ovim Izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2016. godinu znači iz perspektive ukupnog deficita, odnosno ako hoćete i javnog duga. Dakle već spomenuti pokazatelji, makroekonomski poglavito BDP ali i opet ponavljam svi visoko frekventni makroekonomski indikatori, ne samo u prvih 6 mjeseci nego i tijekom trećeg tromjesečja su pokazali čak i bolje ostvarenje od originalno i prvotno projiciranih. I vi znate da smo mi u projekciju Državnog proračuna za ovu godinu išli sa onom pretpostavkom rasta od 2% Ako ćemo se sjetiti i prisjetiti to je bilo negdje u 3. mjesecu i u tom trenutku naravno bilo je dosta povika i polemika je li to realna ili nerealna pretpostavka. Mi smo rekli da je dapače vrlo realna i onda smo isticali da se radi o relativno konzervativnoj procjeni i da naravno da ćemo učiniti dodatne napore kako bi i taj rasta bio viši. Prvih šest mjeseci upravo to pokazuje a očekivanja za treće tromjesečje uskoro ćemo imati i te brojke pokazuju da ćemo sigurno nadmašiti 2016. godine tih 2%. Naše zadnje projekcije govore o tome a kroz par dana kada budemo pred vama stajali sa prijedlogom državnog proračuna za 2017. godinu čut ćete i službene brojke Vlade u smislu ukupne projekcije za 2016. godinu. U svakom slučaju mi smo trenutno negdje na razini oko 2,6, 2,7% za cijelu godinu. Ovi makroekonomski pokazatelji izvršenje prvih 9 mjeseci sigurno da su se odrazili i imali su pozitivan afekt i na punjenje proračunskih prihoda. Ono što je bitno za spomenuti dakle u ovom izmjenama i dopunama mi predviđamo da će oni u ukupnom iznosu biti za 1,5 milijardi, dakle 1,5 milijardu kuna veći, viši u odnosu na prvotno planirane prihode. ukupni prihodi državnog proračuna od 2016. prema novom planu očekuju se na razini od 116,3 milijarde kuna. Najveći razlozi ili glavni razlozi ovih povećanja su ostvarenja prihoda od poreza na dobit, povećanje od 1,2 milijarde kuna, trošarina već spomenutih poglavito na duhan i duhanske prerađevine odnosno naftu i energente od 725 milijuna kuna te isto tako prihodi od imovine bilo da se radi financijsko i nefinancijskoj, poglavito su tu trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu RH, povećanje od 640 milijuna kuna. Naravno u vašim izvještajima i svemu onome što smo podnijeli imate detaljnu razradu pa naravno i u raspravi, i u diskusiji možemo i govoriti o toj temi. Što se tiče rashoda državnog proračuna ja bi molio isto tako da ukažem na nekoliko aspekata što inače često ističemo kada predstavljamo državni proračun pa tako i ovim putem kada predstavljam rebalans državnog proračuna. Vi znate da imamo već neko vrijeme u Ministarstvu financija jasnu komunikaciju i na neki način separaciju između tzv. rashoda koji se financiraju iz općih izvora, dakle to su oni rashodi koji stvaraju deficit u odnosu na onu kategoriju rashoda koji se financiraju iz tzv. vlastitih namjenskih ili prihoda od pomoći. Dakle oni koji ne stvaraju deficit, jer ako se ne ostvari primitak odnosno prihod neće doći ni do izvršavanja rashoda. Kako god gledano ukupni rashodi prema ovim izmjenama i planu, prema novom planu smanjuju se sa prvotno predviđenih 122,4 milijarde kuna na 121,7 milijardi kuna. Dakle ukupna razina rashodovne strane proračuna se smanjuje za 700 milijuna kuna u odnosu na na originalni plan. Ovo smanjenje posljedica je dinamike izvršavanja rashoda koji se financiraju iz izvora koji ne utječu na visinu manjka proračuna a uključuju opet spomenute vlastite namjenske i prihode od pomoći i donacija. Međutim, isto tako je jako važno za reći da oni rashodi koji se financiraju iz tzv. općih prihoda ne probijamo. Vidjet ćete i sami sada iz moga izlaganja, odnosno iz obrazloženja da će doći do određenih preraspodjela unutar rashodne strane proračuna, unutar ekonomske klasifikacije a isto tako unutar pojedinih razdjela pojedinih proračunskih korisnika ali ukupna razina rashoda koja se financira iz općih prihoda i primitaka ostaje ista, blago je smanjenje. Dakle nema probijanja ukupne razine rashoda. Ponovit ću još jedanput, dakle sa 122,4 milijarde kuna ukupnih rashoda mi predlažemo 121,7 milijardi a ako gledate smo tzv. opće izvore, dakle 103,4 milijarde kuna ostaje i u ovome novome prijedlogu proračuna. Najveće uštede dakle u tim preraspodjelama, govorimo o nekim stavkama, sada ću ih nabrojati koje imaj i bilježe povećanje u odnosu na prvotni plan ali isto tako postoje određene kategorije rashoda na kojima su ostvarene i uštede. Najveće uštede ostvarene su na financijskim rashodima, dijelom na naknadama građanima i kućanstvima potom pomoćima, konkretno doprinos proračuna EU te nešto na kapitalnim rashodima. Dok su osigurana tim uštedama sredstva za podmirenje nepredviđenih troškova iz prethodnih razdoblja, obveze HZZO prije svega za troškove bolovanja, te djela rashoda za zaposlene. Evo dozvolite mi da sada uđem u detalje tih promjena, dakle ono što svakako mogu istaknuti da nešto što smatramo da smo ove godine na rashodnoj strani proračuna zaista dobro napravili i vi se dobro sjećate i one naše svojedobne odluke o odgodi odgodi zaduživanja na međunarodnom tržištu i u konačnici alternativnim izvoru na domaćem tržištu ali i čitav niz drugih mjera koje smo poduzimali tijekom godine da unatoč još uvijek ispod investicijskom rejtingu RH nastojimo i uspijemo iskoristiti situaciju na financijskim, svjetskim i domaćim financijskim tržištima u kojemu govorimo naravno o relativno visokoj razini likvidnosti i relativno niskoj razini kamatnih stopa, ali opet ponavljam u Hrvatskoj situacija je ta da ipak se uzima u obzir i ta premija rizika koju plaćamo svi skupa. Suma sumarum i rezultat svih naših napora i aktivnosti koje smo 2016. godine poduzeli i koje poduzimamo i dalje u smislu aktivnog i transparentnog i efikasnog upravljanja javnim dugom je smanjenje ukupno predviđenih rashoda za kamate, dakle financijskih rashoda u odnosu na prvotni plan od 318 milijuna U isto vrijeme bilježimo i određeno smanjenje na izvorima koji utječu na manjak proračuna poglavito na pozicijama Ministarstva financija u smislu uplata doprinosa RH u proračun EU u iznosu od 193 milijuna kuna. Dakle proračun EU svi dobro znamo kao i sve druge zemlje članice EU participiramo u njemu a naravno obzirom i na njegove izazove odnosno na punjenja dolazi u tijeku godinu do određeni korekcija i u njihovom proračunu pa posredno naravno i u našim pozicijama. Dakle ponavljam još jedanput ključne odrednice ušteda na razini rashodne strane proračuna dolaze iz ušteda na financijskim rashodima odnosno kamatama od 318 milijuna kuna i na ovome doprinosu u proračun EU od 193 milijuna kuna. U isto vrijeme mi smo predvidjeli određena povećanja za pojedine stavke, krenut ću od povećanja transfera namijenjenog HZZO-u za troškove naknada bolovanja u iznosu od 135 milijuna kuna. U isto vrijeme povećali smo i pomoći koje se dodjeljuje jedinicama lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave s posebnim naglaskom upravo na segment, odnosno dio županija i dio brdsko-planinskih područja, odnosno gradova i općina na brdsko-planinskim područjima koje su izmjenama i dopunama, odnosno promjenama u zakonodavstvu zapravo i određenim reklasifikacijama u smislu njihovog statusa doživjele i preživjele određene dodatne pritiske na svojim proračunima 2016. godine. Za njih smo u ovom prijedlogu proračuna ukupno predvidjeli povećanje od 20 milijuna kuna, županijama 9,1 a ovim gradovima i općinama, brdsko-planinskim područjima 10,9. Došlo je do određenih korekcija, odnosno preraspodjela na stavci govorim iz perspektive ekonomske klasifikacije proračuna, naknada građanima i kućanstvima. Obzirom na predviđena sredstva koja smo predvidjeli već na početku same godine za indeksaciju mirovina ove godine ostvarenje znate i sami da indeksacija se provodi prema uskladbi kretanja cijena i kretanja plaća obzirom da su ti parametri bili nešto niži od originalno predviđenih došlo je tu do određenih korekcija na niže. Međutim, opet ponavljam da indeksacija kako je i predviđena originalno provedena u rujnu. Isto tako zbog smanjenog broja korisnika i moram reći na žalost broja djece koji koriste doplatak također je i na toj kategoriji došlo do blagog smanjenja, a sva ta sredstva su preusmjerena u povećanje izdvajanja za zajamčenu minimalnu naknadu u iznosu od 64 milijuna kuna, trajna prava u iznosu od 39, doplatak za pomoć i njegu u iznosu od 30 milijuna, te osobnu invalidninu u iznosu od 21 milijun kuna. Također došlo je i predlažemo određeno povećanje u smislu transfera Hrvatskim cestama i Hrvatskim autocestama za naknadu cijena gorivo. Međutim, ono što bih posebno apostrofirao je da ovim izmjenama i dopunama predlažemo povećanje na kategoriji koja je vrlo često kod svih nas dosta onako upečatljiva, a to je iz ekonomske klasifikacije kategorija materijalnih rashoda. Međutim, odmah vam ovdje napominjem tu se radi isključivo prema servisiranju različitih vrsta obveza iz prijašnjih razdoblja bez ikakvih političkih i sličnih konotacija i upirivanja prsta u ovoga ili onoga. Ali činjenica je da postoje određeni dugovi prema Financijskoj agenciji za sustav centralnog obračuna plaća i za sustav nadzora potrošnje plinskog ulja za namjeni u poljoprivredi i ukupni iznos je 58 milijuna kuna u odnosu na originalni plan. Međutim, ono što je još upečatljivije možda u smislu ukupnog iznosa je dio štete nastale tužiteljima uslijed kako se u presudi kaže nezakonitog i nepravilnog rada u postupku kuponske privatizacije. Govorimo o presudi koja ove godine postala pravomoćna, a koja praktički datira još 17 godina u prošlost. Iznos koji smo predvidjeli, odnosno koji je planiran u ovim izmjenama i dopunama državnog proračuna u odnosu na originalni plan se povećava za 263,2 milijuna kuna. I odmah ću vam reći to nije sve u smislu ukupne presude. Preostali iznos do 414 milijuna mi ćemo planirati u prijedlogu proračuna za 2017. godinu. Opet ponavljam kada zbrojimo i oduzmemo sve skupa, dakle milijarda i pol kuna povećanje prihodne strane proračuna, zamrzavanje rashodne strane proračuna iz općih izvora ali kad gledamo ukupne prihode iz svih izvora, smanjenje za 700 milijuna kuna. Dakle, efekt na državni proračun i iz toga se vrlo jasno vidi, dakle smanjenje planiranog deficita državnog proračuna za 2,2 2,2 milijarde kuna. Dozvolite mi ovim putem naravno da, obzirom da predstavljamo i rebalanse, odnosno izmjene i dopune proračuna izvanproračunskih korisnika, da se i na njih nešto osvrnem jer su oni važni u onome našem integralnom dijelu, a to je da kod Hrvatskih voda, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskih cesta, DAB-a, CERP-a i HZZO-a dolazi također do određenih korekcija u njihovim financijskim rezultatima. Ja ću spomenuti da ukupni rezultat je bolji od originalno planiranog. Međutim, ipak u razradi tih 6 izvanproračunskih korisnika ima određenih korekcija. Pa tako ću reći da u odnosu na gledano iz perspektive DAB-a, Državne agencije za sanaciju banaka i osiguranje štednih depozita u odnosu na originalno planiranih 700 milijuna kuna deficita prema ovome je planiran deficit od 176 milijuna kuna. Reći ću dva osnovna razloga zašto. Dakle, to je inače institucija i agencija na koju smo navikli da ima suficit u svom poslovanju. Međutim, ove godine smo planirali deficit jer je bio predviđen naravno stečaj Jadranske banke, ali ipak iznašao se način da ne idemo u stečaj, nego da idemo u sanaciju. Trošak sanacije između ostalog kud i kamo niži, međutim paralelno sa tim u tijeku godine smo imali i slučaj banke Splitsko-dalmatinske koja je također ovdje između ostalog ukalkulirana. U isto vrijeme imamo i jednu situaciju koja ide u suprotnom smjeru. Dakle, deficit je kud i kamo veći od originalno planiranog, a to je kod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Samo ću reći da je originalni deficit bio planiran za ovu godinu u iznosu od 245 milijuna kuna, a prema situaciji kakva je sada ovim prijedlogom, dakle izvršenjem proračuna i njihovih financijskih planova, odnosno njihovih rezultata do dana današnjeg. Prema ovome planirani deficit se povećava za 500 milijuna kuna na 757 milijuna kuna. Opet ponavljam kada zbrojimo njih sve skupa originalni deficit od 0,4% BDP-a ili milijarda i 240 milijuna prema ovim izmjenama i dopunama se predviđa u iznosu od 970 milijuna kuna, dakle tih nekih 0,1% manje. I zadnja kategorija koja inače nije baš predmet naše rasprave i općenito saborske procedure, ali dolazi u sveobuhvatni izračun deficita opće države je i situacija sa lokalnom samoupravom. Dakle, možemo reći da su jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave u prvih 9 mjeseci ostvarile dosta zapažen i pozitivan rezultat. Dakle, to je suficit značajni od oko negdje milijardu i pol milijuna kuna i temeljem toga mi njima i mijenjamo, odnosno u našoj ukupnoj kalkulaciji mijenjamo naša predviđanja i projekcije za do kraja godine. Tako da kada sve skupa zbrojimo državni proračun kada njemu dodamo naravno bolje izvršenje državnog proračuna i puno bolji plan kojima predviđamo kada dodamo izvanproračunske korisnike i kada tome svemu dodamo još i proračun jedinice lokalne i područne samouprave sa originalno planiranih 9 milijardi kuna deficita općeg proračuna ili 2,6% bruto domaćeg proizvoda s kojima smo stali pred vas još u ožujku mjesecu ove godine. Sa ovim Sa ovim izmjenama i dopunama državnog proračuna izvanproračunskih korisnika, a u konačnici i cijelog općeg proračuna mi predlažemo odnosno prema ovim izmjenama i dopunama predviđeni deficit općeg proračuna od 5,6 milijardi kuna ili 1,6% BDP-a

To su glavni elementi ovoga izvještaja odnosno prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna izvanproračunskih korisnika. I ja moram ovdje kao završnu riječ reći da uz ovo značajno bolje izvršenje od planiranoga državnog proračuna, a sukladno tome i puno boljim rezultatima od kojih su mnogi očekivali moramo reći da su oni dali jedan veliki doprinos i značajan obol između ostalog činjenici koju ne smijemo zaboraviti i zanemariti, a to je da je 2016. godina prva godina u našoj prošlosti i povijesti u kojoj smo zabilježili nominalno smanjivanje javnog duga. Tu ću odmah reći da sigurno da to nominalno smanjivanje javnog duga poseban element između ostalog značajan element dolazi i od tečajnih razlika odnosno činjenice da je oko 75% našeg ukupnog javnog duga denominirano u stranoj valuti. Međutim, isto tako treba spomenuti da će ovo biti prva godina u kojoj ćemo zabilježiti i smanjenje javnog duga u BDP-u. Naša projekcija do kraja godine da će udio javnog duga

Hvala i vama ministre. Imamo 13 replika. Prva replika je uvaženi kolega Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Gospodine ministre, evo posljednjih dana smo puno spominjali i pričali o lokalnim samoupravama iz brdsko-planinskih područja koje su 2014. nepravednim zakonom proglašene tj. prebačene u treću i četvrtu skupinu zbog indeksacije koja je bila nepravedna, najavljivanja indeksacija za 2018. pa hoće biti, neće, pa sada da će biti u 2019. Naravno da je vrlo bitno pokazati da postoje u rebalansu određene kompenzacijske mjere ili kako ih nazvati prema određenim skupinama pa vidim tamo da oni koji su najoštećeniji dobit će jedan manji dio od onoga što su dobivali, kao npr. u razgovoru s vama kada smo bili ja i general Krstičević i čelnici krajeva iz ovih zapostavljenih, tj. zaboravljenih krajeva, vidim da je primjera Sinj ima milijun i sto, tako slično i Vrgorac. Međutim moje pitanje je kako u 2017. planirate te kompenzacijske mjere jel očito taj zakon nova indeksacija neće biti u 2017.? Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče. Dakle jedna samo napomena bez obzira što me pitate za 2017. ali i za 2016. je važno za spomenuti dakle ovih 10,9 milijuna kuna koje sam spomenuo koje se dodjeljuju gradovima i općinama sa statusom brdsko-planinskih područja je preraspodjela odnosno dodjela sredstva ide za one čija je vrijednost indeksa razvijenosti prelazi odnosno ne prelazi 75% prosjeka RH, obzirom da im je prihod od uvećanog udjela u porezu na dohodak u odnosu na općine i gradove s osnove raspodjele manji od predviđenih pomoći. Mi smo i u raspravi o paketu porezne reforme govorili dosta o tim nazovimo ih kompenzirajućim mjerama za jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave obzirom na činjenicu da za 2017. predviđamo i predlažemo korekciju sustava u poreza na dohodak. Dakle ponovit ću još jedanput da će te kompenzirajuće mjere biti na snazi iz državnog proračuna izravno, ali ćemo uzeti u obzir i činjenicu da su brdsko-planinska područja ove godine 2016. relativno više oštećena u odnosu na ostale jedinice, tako da ćemo između ostalog također i u smislu državnog proračuna voditi brigu. Evo i ovim smo rebalansom pokazali da sigurno nećemo dozvoliti da njihovi proračuni kao takvi budu ugroženi. Hvala lijepo. Hvala i vama ministre. Druga replika uvaženi kolega Davor Vlaović. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi ministre Mariću. U svom izlaganju iznijeli ste ste rast BDP-a za 2,7% u 2016. u odnosu na 2015. i da je tome najviše doprinio izvoz roba i usluga odnosno potrošnja i investicije. je riječ o izvozu svakako da je to za pozdraviti, ali kada je riječ o izvozu znamo da su izvoznici zatražili sastanak sa predstavnicima Vlade, HNB kako bi se kako bi se njihov položaj poboljšao jer vidimo da oni daju ogroman doprinos u rastu BDP-a. red je da se s njima razgovara i da se vidi na koji način im pomoći, pa me evo zanima u njihovo ime da li će do tog sastanka doći i što se tu planira učiniti? I naravno u ime poljoprivrednih proizvođača moram postaviti pitanje obzirom da je u poljoprivredi plasirano oko 2,5 milijarde, koliko je to sredstava iz EU, koliko je iz nacionalnih izvora odnosno mogu li naše OPG-i dobiti izvještaj koliko po kojoj mjeri im je isplaćeno jer neki su dobili manje neki više i jednostavno se ne snalaze i nije im jasno zašto su dobili manje odnosno više i mislim da to ne bi smio biti problem. naše obrtnike i poduzetnike zanima zašto je došlo do problema sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i vi sami ste naglasili ogroman deficit od 757 milijuna kuna zbog čega je došlo do tog deficita odnosno kada će se početi sa plaćanjima prema obrtnicima i poduzetnicima koji su izveli radove temeljem ugovora sa fondom. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor na repliku. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče. Dakle prvi dio vašeg pitanja, tu ste naravno potpunosti u pravu. Evo ja sam osobno isto neki dan sudjelovao na dvije konferencije koje su organizirane, prva od strane HBOR-a upravo njihova 15. izvozna konferencija, dan poslije je bila konferencija hrvatskih izvoznika gdje smo mislim i na jednoj i drugoj kroz jednu vrlo konstruktivnu i vrlo dinamičnu raspravu identificirali ovo o čemu vi isto između ostalog kažete. Dakle upravo sektor izvoza participira u rastu BDP-a a sigurno da treba uzeti u obzir neću baš reći nezadovoljstvo ali činjenicu da se ukazuje da se treba još malo više prepoznati između ostalog i taj sektor i svi oni koji njemu kontribuiraju. Ja i tada rekao pa ću reći i sada, dakle nema tog ekonomskog modela, ja bih rekao nema tog ekonomskog analitičara, stručnjaka ili makroekonomiste, možda ima, ali evo ja ga ne poznajem koji bi rekao zapravo da nekakav model rasta Hrvatske ne bi smio i ne bi trebao biti baziran na izvozu. Mislim da se oko toga svi skupa konsensualno slažemo ali u isto vrijeme naravno pitanje je i određenih mjera i aktivnosti. Ja sam i na tim konferencijama zapravo ukazao da država sigurno s jedne strane mora olakšati općenito razinu poslovanja i administriranje a s druge strane naravno na koji god način može pomoći izvoznicima i izravno. Iz državnog proračuna i sami smo svi dobro svjesni da nema nekih jako puno mogućnosti izuzev nastavka dokapitalizacije Hrvatske banke za obnovu i razvitak koja bi zapravo između ostalog u okviru svojih programa uz klasične i uobičajene modele kreditiranja nastavila još i ubrzavala dalje sa instrumentima osiguranja izvoza i općenito izdavanja garancijskih shema za upravo naše izvoznike. I u zadnjih 15 sekundi samo kratko da kažem, dakle najznačajniji iznos od ovih 2,5 milijarde, govorimo u prvih 6 mjeseci, iz izvještaja o prvih 6 mjeseci, odnosi se na rashode za subvenciju u poljoprivredi od čega izravna plaćanja 1,4 milijarde kuna te mjere ruralnog razvitka odnosno razvoja od 836. Ovih 1,4 izravnih plaćanja iz sredstava Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda refundirano je 1,3 milijarde od čega 748 se odnosi na predujam isplaćen

Pa evo kao ekonomistu moram reći da za mene BDP nije uopće relevantan faktor gospodarskog rasta, znači to je prva stvar, tako da da li je on rastao 1%, 2% ili padao 1%, 2% to meni ne pokazuje realno stanje. Zašto niste možda naveli od ekonomskih pokazatelja Gini koeficijent, Gini indeks npr., da vidimo kolika je socijalna nejednakost u Hrvatskoj, da vidimo koliko se bogati još više bogate a siromašniji postaju još više nesiromašniji. Prema nezaposlenosti smo prvi, tj. pri vrhu u Europskoj uniji. Prema nelikvidnosti smo također pri vrhu u Europskoj uniji, odlazak mladih preko 50% prema statističkim podacima, zaduženost građana eksponencijalna. Moje pitanje je kako smanjit taj javni dug, kako ga reducirati. Također, da li će se pod krinkom fiskalne konsolidacije privatizirati i dalje javni resursi. I moram reći pokazatelj također statistički da prema Eurostatu smo treća zemlja prema javnom dugu, znači iza Grčke koja je prva i iza Španjolske. Tako da to nisu dobri makroekonomski pokazatelji, neću biti previše kritičan znam da vam je tek početak mandata ali htio bih da prikažete to objektivno stanje. Eto hvala. Odgovor na repliku. u naravno karakteriziranju gospodarskih i makroekonomskih pokazatelja. Mislim da se u tome dijelu mogu također i složiti a između ostalog to je i praksa nekih visokorazvijenih zemalja, prije svega SAD-a ako gledamo kada je kod njih recimo njihova centralna banka donosi odluke o kretanju i promjenama monetarne politike je zapravo ključni element, ključni faktor koji oni uzimaju su podaci o zaposlenosti, dakle sa tržišta rada i općenito. Mislim da sam to u ovom uvodnom svom obraćanju i rekao naravno uz gospodarske pokazatelje, visoko frekventne i ostale prije svega BDP, sigurno treba voditi računa o tome. Vi ste spomenuli Ginijev koeficijent, ima jako puno i drugih koeficijenata s kojima se slažem, sigurno možda ne u ovom izvješću ali između ostaloga treba uzeti u obzir i sigurno i analitičari, kako Ministarstvo financija tako i brojni drugi o Drugi dio što se tiče javnog duga, da, mislim da ste dobro prepoznali zapravo jedan od ključnih makroekonomskih izazova s kojima se danas i Hrvatska suočava je upravo taj a to je prethodnih godina možemo reći u mnogočemu čak i galopirajući javni dug koji je uzevši u obzir i terminološka, metodološka usklađivanja sa Eurostatom. Činjenica je da je on rastao dosta visoko i možda ste se krivo izrazili, nemojte mi zamjeriti ali hrvatska spada u tu kategoriju zemalja po rastu javnog doga, po njenoj razini. Nemojmo se s time dičiti, nemojmo biti sretni s time ali činjenica je je da je hrvatski javni dug još uvijek ispod prosjeka, recimo prosjeka eurozone. Međutim, sigurno da ono što trebamo napraviti je njega stabilizirati čim prije i krenuti u obrnutom smjeru odnosno u njegovom smanjivanju. To sam između ostalog i pokazao na brojkama 2016. Ja bih rekao da su tri elementarna ili ključna stupa smanjivanja javnog duga, to je rast BDP-a, to je fiskalna konsolidacija ali pametna fiskalna konsolidacija i to je aktivacija državne imovine. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Četvrta replika uvaženi kolega Maro Kristić. predsjedavajući. Poštovani ministre, prije svega želim vam zahvaliti na vrlo konciznom i detaljnom izvješću, naravno raduju pozitivni pomaci u gospodarstvu i optimistične najave za budućnost, posebno raduju i ovih 20 milijuna za jedinice lokalne samouprave koje su bile zakinute zbog loše, odnosno netransparente indeksacije. Ja ću vas moliti za jedno pojašnjenje, kolega Vlaović je to već pitao ali vjerojatno niste u svom odgovoru stigli to pojasniti. Naime, nevjerojatan je ovaj deficit koji je nastao u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 757 milijuna kuna kada znamo da taj fond ima prilično izdašne prihode kojima se zapravo opskrbljuje njihovo poslovanje. Pa vas ja molim pojašnjenje, možete li reći koji je izvor tako velikog deficita? Hvala. Odgovor na repliku. za razliku od brojnih drugih elemenata i subjekata, možemo reći tako u obuhvatu opće države negativno iznenađenje. Govorimo uglavnom o vrlo pozitivnom i puno boljem od očekivanog ostvarenja dok ovdje zaista govorimo o obrnutom. Stvarane su obveze koje zapravo u konačnici nisu izvršavane to je bilo već evidentno praktički sredinom godine a situacija je dalje još i kulminirala. To su naravno određeni nazovimo ih tako i neki repovi iz prošlosti, ali suma sumarum svega je upravo ova brojka o kojom sam rekao. Dakle da u odnosu na originalni plan koji je bio za ovu godinu od tih 240 milijuna kuna deficita sa ovim prijedlogom izmjena i dopuna plan je sukladno njihovim predviđanjima 750 milijuna. Dakle, govorimo o 500 milijuna kuna većem deficitu od originalnog planirano i mi smo i kao Vlada na prošloj sjednici zapravo već dali na taj način i našu suglasnost jer za taj povećani deficit Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će morati namaknuti sredstva zaduživanjem i već su krenuli u tom smjeru da se između ostalog naravno ne samo iz perspektive proračunskog manjka, njihovog manjka nego i iz perspektive ispunjenja tih obveza koje su preuzete

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre na ovaj prvi dio moje replike možete i ne morate odgovoriti jer se ne tiče direktno ovog rebalansa proračuna za 2016. godinu ali na drugi dio vas molimo da mi odgovorite. Dakle, u tijeku su, jer ja nisam pratio jutros medije, u tijeku su ili će biti u tijeku razgovori sa sindikatima vezani uz 6%tno povećanje plaće svih u javnom sektoru prije svega učitelja, liječnika, policajaca, svih onih koji danas marljivo rade svoj posao. Kao bivši učitelj također smatram da a nadam se i budući, smatram da je važno ispoštovati ono što je potpisano i dogovoreno. Dakle, to je nešto što nas čeka u budućnosti i naravno da bi bilo dobro da vi nađete modele i da tim ljudima povećate plaće. Međutim, ovo je drugi dio replike. Dakle krenule su tužbe, imamo 4 tužbe a vezane su dakle i uz deficit koji vi spominjete i za 2016. je li on stvarno onda takav, jer ako ove tužbe krenu, ako krene lavina tužbi, dakle ljudi ne traže nešto što u budućnosti trebaju, nego traže ono što im je na kraju krajeva i vašim potpisom bilo zajamčeno još tamo 2009. godine. Ako BDP bude tri kvartala za redom rastao 2% i više da će dobiti to povećanje plaće. Što u tom smislu mislite koliko će to utjecati na buduće proračune, na budući deficit. I na kraju samo još jedna stvar, evo kolega iz MOST-a sad nema ovdje, molim vas da ovo politički zvuči dosta grubu, oni govore o lošoj, nepravednoj, netransparentnoj indeksaciji. Indeksacija je provedena, nije istina da je bila netransparentna. Za koga je nepravedna? Za područja Slavonije, za veliki dio Slavonije, ne kažem da je nepravedan. Dakle, da ne bi to bilo sutra da se ne bi radila neka nova indeksacija, na temelju pravednosti prema nekom drugom pa da onda Slavonija može reći e sad je ova indeksacija nepravedna. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo. Pa da mislim ovaj glavni dio vaše replike i pitanja se odnosi upravo na održivost proračuna iz perspektive tog sporazuma. evo dozvolite uz dužno poštovanje prema Visokom domu naravno ovdje trebamo iznositi sve fakte, ali sigurno da ta rasprava i diskusija i razgovori sa predstavnicima sindikalnih čelnika koje će se odvijati idućih dana će zapravo ja se iskreno nadam uroditi plodom i nekakvim dogovorom. Govorimo zaista o sporazumu iz 2009., ja ga nisam potpisao ali ne bježim iz svog sudjelovanja u tom trenutku. Ali neću ulaziti ni u njega tako detaljno, ni one situacije koje su se događale poslije jel ipak je bilo određenih momenata kad se taj sporazum već i mogao korigirati jer su postojale određene zaštitne klauzule koje bi između ostalog potaknule na raspravu i razgovor i ranije. Tih 6% je jedan element samog sporazuma, postoje neki drugi elementi koji između ostalog tada kada su bili između ostalog i potpisivani sigurno nisu uzeli u obzir dubinu recesije i sve ovo što smo skupa prošli proteklih 6 godina. Ali u isto vrijeme naravno nitko ne bježi ne samo od odgovornosti ali isto tako i od vladavine prava. Dakle mi smo spremni i sjest ćemo sa predstavnicima sindikalnih čelnika odnosno sindikalnih središnjica i otvoriti tu raspravu da vidimo u okviru fiskalnih mogućnosti poglavito za 2017. da se već u 2017. jedan dio toga vrati, obešteti odnosno ispuni dio sporazuma ali isto tako da se definira nekakva daljnja dinamika. U ovom trenutku zaista o detaljima uz dužno poštovanje ne mogu govoriti jer naravno to je predmet tek sada razgovora i ako hoćete posljedično i pregovora koji će se odvijati ali sigurno da o tom elementu ćemo voditi računa. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Replika broj 6 uvaženi kolega Milorad Batinić. (HNS)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre u posebnom djelu proračuna Hrvatske ceste pozicija A1010 sufinanciranje nerazvrstanih cesta. Pohvaljujem i ujedno kritika da smatram da 20 milijuna kuna nije dovoljno da bi se možda saniralo ono što treba. Međutim, imam jednu dilemu i jedno pitanje na koji način i kako. Danas je 24.11. ukoliko, a vjerujem da se planira transparentno odraditi ili utrošiti tih 20 milijuna kuna kako na koji način, a svjesni smo da se asfaltne baze gase, da građevinska operativa završava zanima me o čemu se radi? Prije svega to je potpuno nova stavka jer koje nije bilo u planu za 2016. godinu. Nadalje, vrlo je simptomatično a htio bi i da se podsjetimo svi ovdje u Saboru, vrlo je znakovito to je već treća HDZ-ova Vlada koja upravo uoči godine izbora ili u godini izbora upravo izlazi sa tim stavkama. Ja ne bi htio, i imali smo od jutros na stanci dim i magla u Slavonskom Brodu, ja sam ukazao na mjeru ruralnog razvoja. Nadam se da će se ovih 20 milijuna kuna utrošiti namjenski, da će ići putem određenih natječaja znači da se svi mogu javiti, svi JLS-i koji upravljaju nerazvrstanim cestama. I nisam sklon vjerovati da će to baš tako ispasti poučen višegodišnjim iskustvom pogotovo u odnosu Hrvatskih cesta, države i bilo bi mi puno logičnije da je ova pozicija osigurana kroz Ministarstvo prometa, a ne kroz Hrvatske ceste. Molio bih odgovor. **Jandroković, Hvala lijepo na vašem pitanju. Pojedini detalji naravno ne mogu govoriti u smislu da su meni u potpunosti poznati. Resorno ministarstvo koje između ostalog je i zaduženo za taj dio je praktički predložilo. Međutim, možete bit sigurni, dakle ništa se ne bi predložilo u ovome planu izmjena i dopuna državnog proračuna da nema naravno intenciju intenciju i tendenciju u konačnici da bude utrošeno. Tako da unatoč kratkoći vremena što i sami ukazujete da imamo svega mjesec i nešto par dana do kraja godine to je u skladu sa njihovim nekakvim i planovima, a u konačnici na tragu toga da će bih bih 20-tak milijuna koji su opet vezani za nekakve druge relacije između državnog proračuna i pojedinih cestarskih kompanija Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta biti utrošeno. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženi kolega Željko Lacković. Zahvaljujem potpredsjedniče. Cijenjeni ministre Marić, evo jedan konkretan prijedlog. Nadam se da nije blagajna zaključena skroz do kraja, a riječ je o pomoćima koje idu jedinicama lokalne samouprave, ovih 20 milijuna. E sad bih ja molio da vi pronađete radi onog načela pravednosti koji ja često znam spomenuti još koji milijun, a on bi se uplatio na ime pomoći, odnosno kompenzacije jedinicama lokalne samouprave koje ostvaruju prihode od rudne rente. Dakle, 1.4.2014. godine Vlada je donijela odluku o regulatornoj cijeni plina za kućanstva kada je cijena plina spuštena sa dvije i 20 na kunu i 71 i tada je glavni i jedini distributer za kućanstva HEP. Dakle, 2015. je ta cijena pala sa 1,71 na 1,59 po metru kubnom. Sada ove godine sa 1,59 na 1,27 kuna po metru kubnom. I što je to rezultiralo? To je rezultiralo velikim prihodom u HEP-u i stvaranju dobiti. Vi ste ovdje lijepo iskazali da je HEP ostvario dobit oko 600 milijuna kuna. E sad u toj dobiti se nalazi i ono za što smo mi zakinuti. Ako je razlika u cijeni 1 kn a mi Dva postotna ima županija, pet ima država. Znači ja tražim da se svim onim jedinicama lokalne samouprave koje imaju prihod od rudne rente po metru kubnom plina eksploatiranog sa njihovog područja transferira tri lipe, dvije lipe županiji, a država neka odluči za ovih svojih 5 lipa jer i ovako je to otišlo u plus koji se reflektira kroz pozitivno poslovanje HEP-a. Dakle, cijela Hrvatska se grijala povoljnije po regulatornoj cijeni, ali mi, nama je renta obračunata upravo po toj cijeni koja je bila za kunu niža od tržišne u prosjeku. Hvala. Hvala lijepo. Na sugestiji i komentaru nemam ništa za odgovoriti u ovome prijedlogu taj prijedlog koji ste vi rekli zapravo nije predviđen kao takav. Naravno vaše pravo je da kažete između ostalog imate i mogućnost i putem amandmana predložiti. Uzet ćemo u obzir, ali u ovom trenutku ne mogu vam ništa reći da hoćemo ili nećemo prihvatiti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Uvažena kolegica Ljubica Lukačić, replika broj Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, ja evo morala sam se javiti za repliku kako bih izrazila osobito zadovoljstvo što se tiče povećanja osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu. Vi vjerojatno znate da su to iznosi koji su vrlo mali. Dakle, osobna invalidnina 1250 kuna, a doplatak za pomoć i njegu svega 500 kuna. Ovim što ste povećali ove stavke omogućili ste barem još nekolicini osoba sa invaliditetom da još u ovoj godini ostvare te naknade iz sustava socijalne skrbi. Preraspodjelom sredstava u Zavodu za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom jednako tako omogućili ste da zavod plati uslugu vještacima obzirom da ih nije uspio zaposliti, pa je sa mjesta plaća ta sredstva preraspodijeljena na usluge. Omogućili ste tako da doista zavod od hrpe predmeta koji godinama čekaju uspije riješiti pa vjerojatno i neke od ovih osobnih invalidnina i doplatka za pomoć i njegu. Ja vam u ime svih osoba sa invaliditetom doista najsrdačnije zahvaljujem jer ovo je jedna pomak, jedan korak dalje i predlažem i očekujem, sigurna sam da ćete vi o tome razmišljati, da se ove stavke, dakle osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu i u sljedećem proračunu ne smanjuju, a jednako tako da vidite postoji li mogućnosti da se one povećaju ne samo u količini nego i u iznosu. Hvala vam hvala lijepo na vašem komentaru i svemu kao i u ovom proračunu, tako da ćemo sigurno i u proračunu 2017. o tim elementima i rashodima kako ste i sami rekli ne govorimo i ne radi se o nekim jako visokim iznosima, ali sigurno ćemo voditi računa da se i našim sugrađanima i osobama koji su ne samo socijalno najugroženiji nego naravno i osobe sa posebnim potrebama izađe u susret, odnosno da im se osiguraju adekvatna sredstva. **Jandroković, Hvala. Iduća replika je uvaženi kolega Branko Hrg. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre. U svakom slučaju podaci da rastu prihodi, da se smanjuju rashodi su uvijek dobro došli. No, ja bih ovdje izrazio ipak jedno nezadovoljstvo ovim rebalansom proračuna na dvije stavke. Radi se o Hrvatskim cestama i radi se o Fondu zaštite okoliša o čemu je već bilo ovdje govoreno. Zašto? Kada je bio ministar gospodin Hajdaš Dončić on je Županijskim upravama za ceste maznuo 500 milijuna kuna u svojem mandatu. Nakon toga digao kredit, podijelio po stranačkom kaputu 400 milijuna ali ŽUC-evi su ostali bez tih sredstava trajno i danas ne mogu održavati službe. Zimska služba dolazi, ne znamo da li će se uopće uspjeti u svim krajevima dobro održati. Ovdje postoji jedno malo povećanje pomoći ŽUC-evim sufinanciranje ŽUC-eva to je 20 milijuna kuna. Ja znam da je to sada u ovoj godini i nemoguće da se nešto više digne jer ne bi se moglo ni potrošiti, ali vas molim da probate sugerirati kolegi Butkoviću u onom dijelu drugom kada se radi proračun za narednu godinu da se stvarno dobro razmotri stanje ŽUC-eva, stanje nije dobro jer su oni trajno ranjeni. Što se tiče Fonda za zaštitu da li je ovo deficit od 757 milijuna u fondu koji je uvijek bio pun ko brod, da li je to određena manipulacija i jedan ružan način rada ministra Zmajlovića u njegovom mandatu? Ja tu tražim, ja znam da vi možda ne možete dati taj odgovor ali ja želim taj odgovor. Tada je sve centralizirano, fond je preuzeo praktički sve poslove, sve je bilo u Zagrebu, zapošljavali su se novi ljudi, sve se je vodilo iz fonda, ukupan trošak. Mene stvarno interesira od kuda Fondu za zaštitu okoliša deficit koji je nastao za vrijeme gospodina Zmajlovića? **Jandroković, Hvala lijepo. Prvi dio naravno da ću i sa kolegom Butkovićem o toj tematici i on skrbi i vodi brigu o proračunu svih segmenata cestarskog pa tako i Hrvatskih cesta razgovarati. Što se tiče Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da evo još jedna replika na tu temu. Ponovit ću da dosta neugodna i negativno iznenađenje u odnosu na sve ono ostalo. Dakle fond koji je bio dobrim dijelom u prijašnjim godinama dosta i perjanica i veliki kontributor u ukupnom ostvarenju državnog proračuna sada na ovaj način praktički ide dosta u suprotnom smjeru. Dakle opet ću ponoviti, nije na meni da sudim i mi smo poduzeli sve one stvari koje su koje su poduzete u okviru djelokruga Ministarstva financija, ali govorim opet ponavljam o visokim i iznad mogućnosti preuzetim obvezama koje ove godine nisu izvršavane i naši nekakvi nalazi i neke druge stvari su sugerirale da su neke od tih stvari i svjesno napravljene odnosno nisu namjerno izvršavane te fakture, a sada je to u konačnici sve na stolu i rezultat toga svega je taj deficit od nekih 500 milijuna kuna viši. Mi ćemo ga ponavljam još jedanput uklopiti u opći proračun i iznaći ćemo sredstva da se on kako takav zatvori odnosno da se sve te ugovorom preuzete obveze izvrše i da nemamo nikakav dodatni nazovimo ga tako ako hoćete i sudski i ini epilog u smislu samog fonda. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Uvažena kolegica Božica Makar 10. replika. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Uvaženi ministre Mariću. Evo u izmjenama i dopunama državnog proračuna za 2016. kao i projekciji za 2017. i 2018. unutar Ministarstva znanosti i obrazovanja nije predviđeno 22 milijuna 500 tisuća kuna za preuzimanje obveza za projekte javno privatnog partnerstva u Varaždinskoj i Koprivničko–križevačkoj županiji. Napominjem u proračunu za 2015. godinu ta sredstva su bila osigurana i bila su predviđena u projekciji za 2016. i 2017. Ukratko, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2013. godine potpisalo je sporazum o sufinanciranju najma za 32 školska objekta izgrađena po po modelu gdje je država preuzela 55% sufinanciranja dok županija sudjeluje sa 35%, a 10% jedinice lokalne samouprave na kojima se ti školski objekti nalaze. Tako sam jučer postavila pitanje premijeru Plenkoviću, da li se sporazumi koje potpisuju ministri Vlade RH moraju poštivati, a on je decidirano odgovorio da, sporazumi se moraju poštivati. Ja vjerujem da je došlo do previda u ovom slučaju i da će ta sredstva biti osigurana. Naime, mi smo pripremili i amandman koji smo uputili u proceduru jer ne moram vam govoriti što taj iznos znači za ove dvije županije i za jedinice lokalne samouprave na njihovom području odnosno za njihove proračune. Hvala. Odgovor na repliku. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvažena zastupnice na pitanju i na komentaru. Vrlo ću vam jasno reći i kratko da nije došlo do nikakvog previda. Mi smo sa tom situacijom kao takvi upoznati da imamo s jedne strane određeni sporazum koji je potpisan, a s druge strane nemamo suglasnost Vlade na taj sporazum. Dakle postavlja se jedno pitanje da li je taj sporazum kao takav uopće i smio i trebao biti potpisan. Dakle temeljem toga i resorno ministarstvo je reagiralo i reklo da nema temelja za takvo nešto. Tako da o toj tematici sigurno i u okviru ovoga rebalansa možemo raspravljati, a siguran sam da neće završiti samo na tome. Ali opet ponavljam, dakle sporazum je nešto što ćemo sigurno nastojati ispoštovati bilo koji sporazum, ali on mora imati svoju punu pravnu utemeljenost. Ovaj po svemu sudeći zapravo i nema. Hvala. Hvala. Replika broj 11 uvaženi kolega Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Ministre kažete da se povećava deficit Hrvatskih voda i tu ste upravu za 171 milijun kuna, ali mislim da ste vi to posve krivo predvidjeli. Vi ste taj deficit trebali predvidjeti u najmanjem ruku 10 puta većim i to zbog kadrovskih rješenja koje se tamo spremaju. Naime, upravno vijeće Hrvatskih voda na čijem čelu je MOST-ov ministar Slaven Dobrović drastično je izmijenilo statut i snizilo kriterije za izbor zamjenika ravnatelja. Jedne današnje novine pišu da se to radi zbog toga da bi se tamo mogao dovesti kum predsjednika Sabora Bože Petrova iz Metkovića naravno i kažu da se radi o izvjesnom Mariu Bukmiru za kojeg vjerojatno nitko nikada nije čuo izvan Metkovića. Do sada je naime za to mjesto bilo potrebna VSS i pet godina iskustva na rukovodećim funkcijama. S obzirom da to ovaj gospodin nema uvedeni su novi kriteriji. uvedeni su novi kriteriji. Kažu da to može biti čovjek bez diplome, bez 5 godina radnog iskustva na rukovodećim funkcijama ali da posjeduje posebne vještine poput organizacije i koordinacije za donošenje odluka za koje je ovlašten. Nastranu ovakva nepismena formulacija. Ali da netko može ovo propisati kao kriterije spada u bezobrazluke prve vrste. I da će takav čovjek biti drugi čovjek ustanove koja raspolaže sa 3 milijarde kuna. To je očito novi prilog MOST-a, to je jedno jamstvo o stručnim ljudima u državnim tvrtkama, a protiv političkog kadroviranja zbog čega kritiziraju sve druge stranke. Glavni motiv se i ne skriva, da se proširi krug osoba koje mogu biti imenovane zamjenikom generalnog direktora. Ovaj statut mora ići na potvrdu Vlade. Vas ministre pitam, kada on dođe na potvrdu Vlade hoćete li vi glasati za ovakav sramotan statut Hrvatskih voda. **Jandroković,

27 milijuna kuna suficita ide na 117 milijuna suficita. Dakle malo se čak i poboljšava. Ovaj drugi dio zaista ne mogu komentirati niti sam upoznat sa ikakvim detaljima, ovo o čemu vi govorite. Kao Vlada mislim i da na današnjoj sjednici i ja sam odsutan s nje jer sam ovdje u Hrvatskom saboru, biti će sigurno određenih mjera odnosno aktivnosti po pitanju državnih poduzeća odnosno poduzeća u većinskom državnom vlasništvu. I postulati i sigurno namjere s kojima ćemo se voditi je prije svega profesionalizacija i depolitizacija, u konačnici bolji i efikasniji rezultati tih državnih poduzeća. Konkretni primjer Hrvatskih voda zaista osobno ne znam, mogu provjeriti evo temeljem ovoga svega što ste vi rekli. Hvala lijepo. Hvala. Iduća replika je uvaženi kolega Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine ministre, mene u ovom izvješću o rebalansu proračuna posebno zanima prihodovna strana koja je bolja i kako ste sami rekli porezni prihodi se povećavaju preko 2 milijarde kuna i to je dobro, to je posljedica gospodarskih trendova koji su pozitivni 2015., 2016. Ali ono šta mene zabrinjava a pogotovo u svjetlu reformi odnosno preraspodjela poreznih koje ste najavili proteklih tjedana o kojima ćemo raspravljati sljedeći tjedan da u biti ona vaša izjava da tih 2 milijarde kuna što više ostaje građanima ide na teret proračuna. Ono uvijek ide na teret proračuna ali ste zanemarili da već 2 milijarde kuna ćete rebalansirati ove godine, odnosno imati više prihoda. Sa te strane ne ide ništa de facto na teret proračuna kakav je bio planiran u 2016. nego su bolji rezultati poduzetnika ove godine. I sa te strane postojao je prostor i ja sam i dalje uvjeren da nema apsolutno nikakve potrebe za povećanjem PDV-a u turizmu na 25%. I pozivamo odavde i sve ugostitelje u RH da se organiziraju i dođu sljedeći tjedan pred Hrvatski sabor da kažu svoje mišljenje i sve turističke radnike jer ta reforma, ta preraspodjela će smanjiti 10 tisuća radnih mjesta u u turizmu, da se organiziraju i da dođu pred Hrvatski sabor i kažu šta misle. Sa druge strane pozivam i honorarce, autorske honorarce kojih je 55 tisuća u RH koje godišnje koštaju 200 do 250 milijuna kuna po ovoj kalkulaciji kako će plaćati novi porez odnosno doprinos zdravstveni, da, da, izračunajte pa ćete vidjeti, 200, 250 milijuna kuna, 55 tisuća ljudi u koje se hvalimo, za koje se zalažemo, koji su na neki način oni koji stvaraju najveću dodanu vrijednost a nisu bogataši.

hvala vam lijepo. Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče, što se tiče ovog prvog dijela, mislim tu uvijek možemo diskutirati i debatirati na ovaj ili način. I dalje vrlo jasno i odgovorno tvrdim, porezna reforma kako smo ju prošli tjedan predstavili i s kojom idemo sljedeći tjedan ovdje u drugo čitanje, dakle ukupno teži, taj iznos koji ste i vi rekli, neto efekt, nekih 2 milijarde kuna, njega dovoditi u svezu sa ovim rebalansom mislim da nije baš tako ni u konačnici jednostavno ali ipak govorimo o proračunu 2017. Proračun 2017. je neka nova priča koja će uzimati u obzir elemente iz proračuna 2016. ali naravno i neke druge stvari jer i 2017. godine možete očekivati da ćemo recimo predvidjeti indeksaciju mirovina pa će biti po samom dijelu automatizma, povećanje rashoda za to, naša participacija u EU fondove, naše sufinanciranje europskih fondova i da sada ne nabrajam strpjeti ćemo se svi skupa još par dana kada vidimo detalje samoga tog proračuna. Tako da mislim da tu baš dovoditi to sve u svezu na način koji ste vi rekli nije baš skroz točno ali naravno imate pravo i sigurno da sam spreman i otvoren na tu diskusiju. Što se tiče ovog drugog elementa kojeg ste spominjali, naravno i vaše je legitimno pravo da svakako i podržite i pozovete na određeno iskazivanje nezadovoljstva. O ugostiteljstvu mislim da smo dosta govorili u Hrvatskom saboru, nikada dovoljno, pa treba i to dalje spomenuti. Mislim da ne možemo poistovjetiti cjelokupni sektor turizma samo sa segmentom ugostiteljstva. Mi smatramo da vraćamo određene stvari koje su možda imale dobru namjeru ali nisu polučile te efekte koje su trebale. A s druge strane ovaj element što se tiče autorskih honorara, dozvolite ipak da kažem još jedanput uz sve ove brojke o kojima vi govorite, dakle mi dovodimo element

Prije nego što idemo na 13 repliku imamo povredu Poslovnika uvaženi potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre vi ste povrijedili Poslovnik vjerojatno nehotice jer ste dali za pravo uvaženom zastupniku Marasu da poziva ljude na građanski neposluh. To nije prihvatljivo i nemoguće je da saborski zastupnik poziva ljude na cestu da na taj način cesta određuje politiku. Mi smo izabrani od naravno da ovdje donosimo zakone i da upravljamo državom zajedno sa Vladom i sa predsjednicom a ne da manipuliramo cestom, da manipuliramo ljudima, skupinama ljudi, da ih pozivamo na to da izađu na cestu ne zna itd. Prema tome, čini mi se da je to nešto što apsolutno vrijeđa Poslovnik i ne bi se smjelo prihvatiti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Ja procjenjujem da ministar Marić nije prekršio Poslovnik. Hvala lijepo. U međuvremenu se javio i uvaženi kolega Maras sa istim Gospodin Reiner u svom neakademskom stilu i zbilja se čudim da akademik može raspravljati na ovaj način. Prvo nije naveo ni koji članak je povrijeđen, ja navodim to je 236. I za razliku od gospodina Reinera koji se ne ponaša kao akademik ja ne pozivam ljude kao šta je on pozivao da demonstriraju i podržavao tamo gdje nije mjesto da iskažu svoje nezadovoljstvo. Vi ste gospodine Reiner obilazili šatore, jel tako? I sada ćete vi meni dijeliti lekcije a ja sam pozvao ljude na ono di je Vlada definirala da iskažu svoje nezadovoljstvo a to je Markov trg. Gospodine Reiner, više vas neću zvati akademiče Reiner jer se ne ponašate kao hrvatski akademik. Dobro, molim vas da se ne vrijeđamo to je prva stvar. Možemo razmjenjivati mišljenja, ali da ne idemo na osobne uvrede. Nije prekršen Poslovnik ni od strane akademika Reinera, ali evo imamo još sad jednu povredu Poslovnika ponovno. uvaženi gospodine potpredsjedniče Sabora kolega Maras napravo ne govori istinu. Ali to nije jedanput, nije prvi put ovdje, on naprosto ne govori istinu i povrijedio je time naravno članak koji govori o tome kada smije kada smije govoriti se neistina, a kad se ne smije govoriti neistina. Prema tome, on bi trebao biti opomenut ali evo Moja praksa nije da opominjem zastupnike do trenutka dok smatram da nisu prevršili mjeru. Ovdje se radi o razmjeni po mojem mišljenju različitih mišljenja koja su na trenutku korektna, na trenutke nekorektna ali vratimo se radije raspravi. Iduća replika je uvaženi kolega Mihael Zmajlović. **Maras, Gordan (SDP)** Samo malo. Gospodine potpredsjedniče tražio sam povredu Poslovnika.

Vi imate pravo dobiti povredu Poslovnika, ali ja bi vas molio ovo sad pretvaramo u jednu potpuno nepotrebnu raspravu bez ikakvog stvarnog smisla, nego se radi o prepucavanju dvoje zastupnika. **Maras, Gordan (SDP)** Dobro dopustite mi onda da iskoristim svoje pravo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hoću, pustit ću vas ali vas molim da se vratimo raspravi koja zaista zanima građane. Izvolite. Ja vas opet podsjećam da je povrijeđen članak 236. Gospodin Reiner opet nije napomenuo koji članak je prekršen što je čudno za nekoga ko je bio godinu dana predsjednik Sabora da jednostavno nije usvojio elementarna elementarna pravila vođenja sjednice i da to ne zna. I molim vas da opomenete nekoga kada ne zna elementarno Poslovnik da se javi za povredu Poslovnika jer to nema nikakvog smisla. Znači gospodin Reiner je dva puta za redom krivo iskoristio institut povrede Poslovnika. Ja kažem problem njegov je što se vrlo subjektivno ponaša, nedemokratski i neakademski. **Jandroković,

Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Uvaženi ministre dvije stvari su, dakle jedna stvar sa kojom se slažem s vama u vašem izlaganju i rekli ste da ste negativno iznenađeni sa rezultatom Fonda za zaštitu okoliša. S time se slažem. Isto tako sam ja negativno iznenađen. Ali ste izjavili da je fond nekad davno bila perjanica, rekli ste perjanica i da je bio značajan kontributor fondu itd. Dakle s time se ne slažem jer je fond bio u razdoblju dakle prije mandata Vlade Zorana Milanovića na realizaciji plana 30 do 40%, ostvarivao je viškove ali to je značilo da nije realizirao projekte i programe i da novac nije završavao tamo di je trebao završiti, dakle namjenski utrošen. Negativno sam iznenađen znate zašto? Zato što je rezultat ovog deficita kojeg zapravo vi samo knjižite, dakle vi ste zapravo evidentirali ono što se dogodilo i meni je jasno da ne možete biti upoznati sa svim aspektima poslovanja fonda ali značajan uzrok ovakvog rezultata je loše upravljanje fondom. Dakle ima obaveza koje su dospjele iz prethodnih razdoblja, one se dominantno odnose na energetsku obnovu obiteljskih kuća koji je bio odlična projekt gdje su građani odlično reagirali, gdje su dospjele obveze u ovoj godini ali to je samo jedan dio problema, stotinjak milijuna a di je ostatak do 700 milijuna kuna? A ja ću vama reći gdje. Imate kolaps sustava gospodarenja otpadom, posebnih kategorija otpada. Mi smo reducirali prihode fonda kako bismo rasteretili gospodarstvo, dakle smanjili parafiskalne namete za prosječno godišnje oko 300 milijuna kuna. Ali ste nastavili voziti po starom. Rashodi vam idu po starom, jer se zaustavila transformacija fonda gdje je bilo planirano da posebne kategorije otpada idu… …/Upadica

15 sekunde neće nikom./… Ne nije nervoza, nego ja vas molim i stvarno korektno puštam uvijek preko koju sekundu, ali vidim da neki ignoriraju tu moju dobru volju i nastoje je zloupotrijebiti. I zato vas molim da to ne činite. Odgovor na repliku, kolega Marić. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, ovo što sam rekao vezano za prijašnje godine mislim možemo reći da je sigurno financijski rezultat bio kud i kamo bolji od ovoga, jer ovo je ipak najveći deficit koji ja osobno pamtim iz perspektive fonda. Kako god bilo, dakle moramo reći i opet ponoviti, dakle ovo je ipak uz sve ove probleme o kojima ste vi rekli odnosno izazove sa kojima se susreće, ja bih rekao ne samo fond, nego cjelokupni sustav upravljanja zaštitom okoliša općenito, energetska učinkovitost i svi segmenti vezani. Ipak je zapravo zbog tih obveza iz prošlosti koje nisu bile izvršavane. I sve ono što je zapravo i utvrđeno u konačnici u fondu i koje je zapravo dovelo do toga sigurno ukazuje na određene probleme i u upravljanju, ali u konačnici i činjenica da su se opet ponavljam neke od tih obveza svjesno neizvršavale i zapravo narušile određenu financijsku, ali i reputacijsku snagu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ponavljam po treći put, dakle ovo ćemo uspjeti sanirati financijski što se tiče 2016. godine. Ali mislim da cijeli fond i upravljanje i svi oni koji su zaduženi uključujući naravno i resornog Hvala. Hvala vam lijepa uvaženi gospodine ministre. Prelazimo sada na raspravu po klubovima. U stvari ne, sada imamo mogućnost da govore predsjednici odbora s obzirom da još nismo uopće s time započeli. Dakle imamo Odbor za zakonodavstvo, uvaženi kolega Bošnjaković. Ništa. Kolegica Grozdana Perić, predsjednica Odbora za financije i državni proračun. Darinko Kosor, predsjednik Odbora za gospodarstvo. I uvaženi kolega Furio Radin, predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Nitko od njih se neće javiti za riječ. Dakle, prelazimo na raspravu po klubovima zastupnika. Prvi je Klub zastupnika SDP-a i uvaženi zastupnik Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicom. Evo danas se pred nama nalazi rebalans proračuna za 2016. godinu. Kolega Marić je zapravo uvodno i rekao o makro ekonomskim pokazateljima nešto, međutim ja ću vrlo kratko reći otprilike naše stajalište kako izgleda projekcija i šta se zapravo događalo u gospodarstvu. Jučer smo vidjeli na taj način da se uvijek voli reći evo mi smo došli 2016. godine na vlast i odjednom je sve eksplodiralo, sve raste, sve je dobro, sve je pozitivno ovo što je bilo od prije zapravo ništa ne valja. Jednostavno gospodarstvo tako ne djeluje. I zapravo i u ovim pokazateljima gdje se vidi da je gospodarski rast od 2,7% koji je i samu Vladu iznenadio kada je bila oko 2%, koji su projicirali vrlo snažno govore koje komponente gospodarstvo vuku i na koji način se zapravo bivša Vlada Zorana Milanovića djelovala na određene komponente gospodarstva da su promijenile određene trendove. Govorim o izvozu roba i usluga koja je rasla 5,4%. 5,4% raste izvoz roba i usluga. Zbog čega? Jedan od glavnih razloga je također i restrukturiranje gospodarstva koje se dogodilo i restrukturiranje brodogradilišta. Znamo da najveći dio brodogradilišta 2011. godine nisu bile apsolutno ni jedan navoz nije bio, ni jedan brod nije bio isporučen i da su bili svi pred stečajem i znamo na koji način i taj trošak restrukturiranja brodogradilišta je zapravo bio uvučen u proračun 2011. godine i tada je onaj deficit famozni bio zapravo u najvećem dijelu iznosio oko 25 milijardi kuna, ali je tada to bio trošak restrukturiranja jednog dijela gospodarstva da bi vam u brodogradilišta, brodograđevna industrija i dale određene pozitivne efekte u 2016. i 2017. godini kada su navozi puni, kada su brodovi rade od Uljanika. A tada ga je Vlada podržavala jamstvima. Tada je Vlada podržavala jamstvima Uljanik i danas Uljanik ima ugovorene poslove od preko 10 milijardi eura ima ugovorene poslove. Međutim, to nije tad bilo lako tako preko noći napraviti, jer 2011. godine, a znamo da su i neka brodogradilišta otišla u stečaj kao što je Kraljevica vidimo i bio je problem i u Brodosplitu itd. Ali to je bio teret restrukturiranja gospodarstva. Bez restrukturiranja gospodarstva na takav jedan način danas ne bi mogli imati ovakve rezultate, danas jednostavno ne bi mogli imat rezultate, a znamo koliki je utjecaj brodograđevne industrije, koliki je utjecaj u izvozu roba i usluga, a također i onaj dio što smo i poticali pogotovo turizam

nisu mogli financirati više gospodarstvo. I to je bio veliki problem na koji način poticati izvoz roba i usluga i ovaj izvoz roba i usluga ne dolazi sam tako po sebi. Također kad govorimo o drugoj komponenti potrošnje kućanstva, ovdje govorim o 3,1%. Također znamo da vrlo veliki udio kućanstva je bio opterećen privatnim dugovima i da dugo vremena nije rastao dohodak. I još se dobro sjećam u 2011. godini uvođenja kriznog poreza 3 milijarde kuna koji je također suspregnuo, ušao u proračun, a nije uspio uspio zatvoriti tada minus, tada u proračunu nego se jednostavno promjenama porezne politike i zato sam ovdje i više puta podržao bez obzira što se nalazim u suprotnome klubu sam podržao određene promjene u smanjivanju oporezivanja poreza na dohodak. Također bruto investicije rastu 5,4%. Vrlo, vrlo bitne pogotovo zato što građevinarstvo je kao što je i sam ministar rekao, dugo, dugo godina je bilo na koljenima. oni drže 70% ukupnih svih investicija u gospodarstvu su vam i građevinarstvu. I kada jednostavno padaju zato što su bili prekapacitirani svi objekti znamo prigrađenost određenih dijelova privatnih investicija, jednostavno se taj kotač treba odmotati, trebao se restrukturirati određene kompanije i on je davao određeni pomak. Znači tako da su sve ove komponente ne mogu doći tako preko noći moraju doći. Jednostavno strpljenje je nekad možda i od građana bilo u tome trenutku vrlo kratko, međutim vrlo je bitno reći da su određeni pomaci pomaci nisu napravljeni slučajno nisu napravljeni samo dolaskom određenih ljudi na vlast jel kada bi tako bilo onda bi vrlo jednostavno bili vraćati određeni gospodarski rast, pogotovo ako znamo da najveći dio najveći dio u 2016. godini ovo je bila tehnička vlada, pogotovo prva tri mjeseca jel smo imali privremeno financiranje onda je u 6. mjesecu pala vlada, znači ponovo imate tehničku vladu. Znači najveći dio ove godine zapravo je bila tehnička vlada. vlada. Često se tako dobro znam i u novinama je bilo pisalo pa kada nam tako dobro ide pa dajmo mi ne idemo na prijevremene izbore za vladu nego idemo prijevremene izbore za tehničku vladu ako nam tako to dobro ide. Znači nisu samo i nemogući su učinci nemogući su učinci preko noći. Vrlo kratko ću vezano i ovdje je jučer također bilo određenih rasprava i napada kako bivša vlada nije koristila dobro EU fondove, ali evo vidimo danas 9,7 milijardi je kao planirano, 1,3 milijardu neiskorištenih EU fondova i to sada na 8,4 milijarde i onda govorimo, a čuli smo od državnog tajnika na Odboru za proračun i financije da je do 10. mjeseca iskorišteno 6 milijardi kuna. I onda ja jučer pokušavam ovdje reći reći da to nije stvar politika hoće li SDP-ova ili HDZ-ova govorimo o sustavu. Kada sam pokušao jučer ovdje govoriti da li su kapaciteti našeg sustava dovoljni da mogu izvršiti apsorpciju fondova, pa sam zapravo ovdje dobio negativan komentar da to eto politika radi, a upravo u stajalištu Povjerenstva za fiskalnu politiku kojoj predsjedava kolegica iz HDZ-a upravo to piše da su smanjenja rashoda iz izvora koji se financiraju iz proračuna EU ukazuju na slabosti u sustavu. Znači ono što ja jučer također govorim, a kolege iz HDZ-a kažu evo nije to istina itd. znači govorimo o sustavu i taj dio i nije bio pripremljen za sve te novce koje možemo povući povući iz EU. Tako da kada govorim, a ovdje ja se nadam da će se kolega Lovrivnović na to dovezati mislim da je to tako prošlo ovdje ispod radara, a vidimo umirovljenicima i utjecaj deflacije na ekonomiju, strašan utjecaj deflacije na ekonomiju i nedjelovanje monetarne politike. I sada ovaj primjer umirovljenicima nek čuju znači isključivo zbog neefikasnog djelovanja monetarne politike oni neće osjetiti u ovome gospodarskom rastu od 3% neće osjetiti ništa, upravo zato što ih ovo ne djelovanje monetarne politike oni neće kroz svoju indeksaciju mirovina dobiti određeni dio dohotka na svoje mirovine, neće dobiti dio povećanja mirovina isključivo zato što monetarna vlast nije bila zajedno sa fiskalnom vlašću i to su veliki problemi. Ili ćemo ovdje mijenjati formulu ili ćemo natjerati HNB da radi onako kako bi trebala da se osjete efekte u tom dijelu ugrađeno. Tako da se nadam da se sada vidi kakvi su djelovanje monetarne politike, nije to bezveze samo ovdje bilo dogovora koji je pravi učinak deflacije na ovaj dio. ja bih samo još toliko i možda, možda ovdje u tom dijelu preporuka da se dokapitalizira HBOR jel ovaj dio izvoza roba i usluga neće ispuhat će se ukoliko ne bude dokapitaliziran HBOR sa dodatnom milijardom eura u četverogodišnjem razdoblju, ne kažem da mora biti u godinu dana, kako bi mogli dati dodatni poticaj ovome izvozu roba i usluga. Evo ja ću pola pa će kolega Mirando nastaviti. Hvala.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 u proračunu povećana jedna stavka koja je vrlo važna, a važna je za mlade ljude, važna je Hrvatsku, važna je za demografiju, a to je stavka koja je vezana uz aktivne mjere politike zapošljavanja. Ona mjera koja je pokazala da mladim ljudima Hrvatska može pružiti šansu da im može dati godinu dana radnog iskustva da se mogu zaposliti u Hrvatskoj i ta stavka je ostala ista kao u proračunu 2016. Upozoravali smo da u proračunu koje su vezane za stručno osposobljavanje da su sredstva smanjena za 50% i da neće biti dosta sredstava za sve mlade ljude u Hrvatskoj da dobiju šansu da dobiju zaposlenje u Hrvatskoj. I to se desilo u lipnju 2016. jer su obustavljene mjere stručnog osposobljavanja i do sada je preko tri tisuće mladih ljudi na čekanju, na stand byu. Možda su neki od njih već otišli u Irsku, otišli u Njemačku i dalje jer nemaju ni tu perspektivu koju su imali kroz Zavod za zapošljavanje. Tako da mi je žao što nije povećana ta stavka da se nije vratila na onu razinu koja je bila u proračunu za 2015. godinu negdje otprilike oko 560 milijuna kuna. druge strane ni mjere koje su vezane uz Europski socijalni fond gdje se obećavalo kada smo raspravljali o proračunu da će biti kompenzacija nedostatka sredstava u proračunu kroz Europski socijalni fond se pokazalo neučinkovito. U samom operativnom programu učinkoviti ljudski potencijali je smanjenje za preko 70 milijuna kuna to znači da nismo uspjeli iskoristiti sva raspoloživa sredstva koja su nam bila ove godine na raspolaganju. Ono što također se vidi iz ovog proračuna je da na stavci plaća je status quo, negdje imamo nešto malo povišenje, usklađenja, a na većini stavki u svim ministarstvima je smanjenje plaća i odnosno plaće ostaju iste onakve kakve jesu. Međutim ono što ne vidi se nigdje od kuda ćete isplatiti božićnicu. Kolektivni ugovori za javne službe i državne službenike i namještenike vrlo jasno ukazuju da ove godine treba isplatiti božićnicu. Ona je otprilike oko 400 milijuna kuna za cijelu državu, to se u ovom rebalansu proračuna ne vidi, a malo je vjerojatno da će uspjeti sa sindikatima dogovoriti da se odgodi isplata Božićnice jer kolektivni ugovor za javne službe ističe sada sredinom 12., pregovori nisu još ni započeti a ugovor za državne službenike i namještenike je produžen na godinu dana gdje jasno također stoji da je u 12. mjesecu potrebno isplatiti božićnicu. To je ono što ova Vlada nije, prekratko je jer nije uspjela pokrenuti pregovore ali godinu dana Vlada MOST-a i HDZ-a je mogla ispregovarati sa sindikatima nove kolektivne ugovore, također je mogla ispregovarati i onaj famozni sporazum o dodatku na osnovicu gdje je sada Vlada, morati će povlačiti određene poteze da bi se taj sporazum i riješio. U samom proračunu ne vidimo nigdje da su sredstva koja su sredstva za aktivne aktivne mjere politike i zapošljavanja preraspodijeljene možda na neke druge stavke, međutim sasvim je jasno da se u proračunu nije vodilo računa za mlade ljude i za aktivne mjere politike zapošljavanja. Isplata dječjeg dohotka u samom obrazloženju se hvalimo s time da je eto smanjeno za 10 milijuna kuna, ne bih se hvalio nego to je kritika svih nas jer Hrvatska očito stari, u Hrvatskoj se rađa manje djece i hvaliti se da je to ušteda je nešto što graniči sa licemjerjem i mislim da to nije trebalo stajati u obrazloženju u obrazloženju samog rebalansa proračuna. I da kažemo nekoliko riječi o mirovinama. U vrijeme krize mirovine smo održali koliko smo mogli održati na razini otprilike oko 40% prosječne plaće. Međutim, kriza je prošla i očito da mehanizam usklađenja koji smo imali, koji je relativno dobro držao vodu u vrijeme krize je nešto što bi trebalo sada početi mijenjati. mehanizam usklađenja u većini zemalja je vezan uz samu prosječnu plaću, odnosno u Hrvatskoj sada konačno imamo medijan plaće s kojom možemo točno odrediti koja je plaća realna, srednja plaća u RH tako da bi trebalo razmišljati o promjeni samog Zakona o mirovinskom osiguranju i o usklađenju mirovina sa medijanom plaće u RH. Međutim, koliko vidim danas na Vladi se umjesto toga deblokiraju one najviše mirovine od 3,5 tisuće i 5 tisuća kuna, dakle mirovine koje nisu vezane uz rad, nisu vezane uz doprinose na radu nego su vezane uz odluke Vlada, zakona, Sabora, gdje smo rekli bez obzira gdje vi radili, što radili, koliko godina radili imate pravo na mirovinu. Također vidim na današnjoj sjednici Vlade da se ukida razdvajanje mirovina gdje smo jasno pokazali koliki dio mirovina otpada na mirovine koje su mirovine zaslužene zakonima koji su doneseni ovdje u Saboru a koliko imamo mirovina koje su zaslužene radom i doprinosima koji se isplaćuju i na i na temelju čega imamo mirovine. Stoga je to jedan korak natrag u rebalansu, nije ispoštovano ispoštovano ono što bi trebalo biti ispoštovano da mladi ljudi imaju šansu u Hrvatskoj da ostanu u Hrvatskoj. I klub SDP-a će biti protiv rebalansa proračuna. Hvala lijepa. Hvala. Na vaše izlaganje imamo više replika. Prvo na izlaganje uvaženog zastupnika Borisa Lalovca. Prvi se javio za repliku poštovani zastupnik Ivica Mišić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani saborniče Lalovac, u vašim izjavama bilo je malo, dotakli ste se voda i vodnog gospodarstva, iz vaše stranke isto tako pa me zanima, vode su u velikom udjelu u proračunu, imaju vode. Međutim, u zadnje vrijeme kada …/Govornik se ne razumije./… u vodama je mene osobno začudilo i neke stvari sam isto doznao, upravo je to govorio i gospodin Stazić. Nije mi jasno da ljudi koji rade po 20 godina u Vodama dobivaju otkaz da bi nekakav Bukmir iz Metkovića Metkovića kadrovirao i došao i bez stručnih sprema i određene ljude maknuo iz toga, iz tih voda. Pa me zanima da li bi vi kao ministar financija, to upućujem i Mariću, da li bi vi takve ljude koji su 20 godina pošteno radili u vodama dobiva otkaz čovjek koji nikakav krimen nije napravio u vodama da bi se namjestilo nekim određenim ljudima mjesto i da bi se moglo manipulirati vjerojatno danas, sutra i nepošteno raditi u vodama. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Ova replika baš nije imala veze sa temom ali odgovoriti će uvaženi zastupnik Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče, pa da, danas smo i prvi put čuli da se na takav način misli kadrovirati u javnim poduzećima, dugo vremena se zapravo govorilo, odnosno čak smo imali obvezu prema Europskoj komisiji, vrlo dobro se sjećam, gdje su vrlo jasno rekli da sve uprave i na taj način ne da moraju biti javni natječaj nego korištene headhunting agencije, znači to je naša bila obveza prema Europskoj komisiji. i to je u papirima i poslano u dokumentu vezano za europski semestar. I sada me zanima da li će Vlada prekršiti ono što je poslala Europskoj komisiji i rekla na koji način će se birati uprave i nadzorni odbori tih javnih poduzeća ili će ovo sada napraviti prije nego što komisija a vrlo interesantno će biti kakav će biti odgovor Vlade, znači jedno šaljemo Briselu a drugo radimo po terenu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvaženog Josipa Borića na isto poštovanoga zastupnika **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Lalovac, ja ću vas zamoliti da upotrijebite sav svoj utjecaj da malo smirite tu nervozu u vašem klubu. Jer vidljivo je da ste dosta nervozni. A sad o onome što ste govorili. Očekivao sam od vas jednu usporedbu. Znači u 2016. 3. mjesec donijeli smo ovaj proračun u ime kluba tada je govorio vaš sadašnji predsjednik kluba u odsustvu gospodin Milanović i on je tada rekao slijedeće o tom proračunu, ja ću vam iz fonograma iščitati samo ono najvažnije. Znači ne vidim financijsku konsolidaciju, smanjujete prihode tj. potpore za učenički prijevoz, neće biti dosta za trajekte linije, nema novaca za dječji doplatak, proračun je najštetniji za najranjivije skupine. Gdje su vam novci za željeznicu? I onda se zaključilo ovaj proračun tada kad ste govorili za 2016. je loš jer liči na onaj SDP-ov iz 2015. godine ako se dobro sjećamo svi. Znači sad sam očekivao vašu usporedbu da vidimo da li smo ispunili ta očekivanja, da li je sve ovo prošlo loše ili se nije ispunilo ništa od toga. A vi ste otišli u 2011. brodogradnja, ovo ono i temeljno zaključak ništa, nešto je dobro, nešto nije ali nećemo to podržati. Ja zaista ne vidim da kad nešto dobro ide da vi budete protiv toga. Znači protiv ste porezne reforme jer rastereti građane u troškovima, jer će rasteretiti gospodarstvenike, protiv ste proračuna jer ima sve pozitivne brojke jednostavno osjećam da iz sebe izvlačite sve ono što je loše, ono najgore, one najgore porive čisto zato jer ste nešto valjda ili nervozni ili ljuti ili ne shvaćeni a ustvari gubite onu ozbiljnost kao oporbe stranka koju bi trebali pokazati da vas ljudi shvate, da ima pozitivnih stvari koje treba nagraditi. Barem od vas to očekujem jer vi ste bili ipak ministar financija i jako dobro znate bez obzira na to što je bila tehnička Vlada da je ministar ostao isti tokom cijele godine i da ministarstvo nije ni u jednom trenutku bilo zatvoreno. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Boris Lalovac. **Lalovac, Boris U tom duhu ćemo nastaviti sa replikama. Nadam se na izlaganje uvaženog zastupnika Miranda Mrsića. I prva se javila poštovana zastupnica Sabina Glasovac. Izvolite. Hvala vam lijepo. Pa kolega Mrsić u pravu ste da je naprosto nevjerodostojno smanjivati odnosno ne podizati sredstva namijenjena za politike aktivnog zapošljavanja mladih. Vidjeli smo i kod one neuspješne eksperimentalne Vlade stav prema mladim ljudima gdje se zapravo dogodilo to da se osobama iznad 29 godina ukinulo pravo na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. za one mlade ljude do 29 godina života u kojoj su osobe koje su dulje od 6 ili 12 mjeseci u evidenciji Zavoda za zapošljavanje došli do toga da mladi su čekali i čekaju više od 120 dana na odobrenje zahtjeva za početak rada na stručnom osposobljavanju. Vidite kako recimo u predizbornoj kampanji je i predsjednici RH ali i onoj prethodnoj Vladi, pa i ovoj Vladi bila su puna usta mladih, a kada su došli na pravi test proračunskog izdvajanja kojim su trebali pokazati zaista da ozbiljno misle o populacijskoj politici s jedne strane a s druge strane o politici zadržavanja mladih u RH su se odlučili na ukidanje onih pa ja ću reći jedinih progresivnih mjera za zapošljavanje mladih ljudi u RH i odlučili su se ukinuti i te progresivne mjere, smanjiti prava i na taj način potaknuti ne ostanak mladih u Hrvatskoj nego njihov odlazak u Irsku i u neke druge europske zemlje. Tragično. Da nije smiješno bilo bi tužno. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. šansu da ostanu u Hrvatskoj i Vlada MOST-a i HDZ-a je sve napravila da tu šansu dokine i da tu šansu uništi. Upozoravali smo da neće biti dovoljno novaca, upozoravali smo da mladim ljudima treba omogućiti da steknu godinu dana radnog iskustva no Vlada HDZ-a i MOST-a je odlučila da mladi ljudi ne mogu i ne trebaju imati šansu za zaposlenje u Hrvatskoj. Pa onaj koji ima 25 i jedan dan ne može ući u ovu mjeru jer je EU u kriterijima je 25 godina, onaj koji ima i jedan dan radnog staža ne može ući u ovu mjeru jer sredstva iz Europske komisije su limitirana i ne može nitko ući u ovu mjeru tko je rado, ko je konobario, ko se borio kroz život, koji je zarađivao ne može u svojoj struci steći godinu dana radnog iskustva jer je radio u drugoj struci. Bili smo, i u novinama je bilo i u medijima oko aneksa koji su trebali mladi ljudi potpisivati oko prijevoza gdje im se ukidao prijevoz jer opet kažem EU ima drugačije kriterije nego naš kolektivni ugovor o državnim službenicima i namještenicima na koje se odnosi ova mjera. Tako da mladi čovjek koji nema prijevoza na svoje mjesto stručnog osposobljavanja nije mogao dobiti naknadu troškova prijevoza jer jednostavno zakonodavac to nije predvidio odnosno nije predvidjela Europska komisija. Stoga su sve te mjere koje su pokazale da mladi ljudi mogu ostati u Hrvatskoj, da mogu dobiti posao preko 60% mladih ljudi se zaposli unutar godine dana, nakon završetka ove mjere je Vlada HDZ-a i MOST-a uništila. U ovom trenutku se odobravaju zahtjevi iz veljače ove godine, sramotno. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Zdravka Ronka. Hvala lijepo predsjedniče. Moja replika ide na ovo tandemsko izlaganje. Mislim da nisu dovoljno naglasili uzroke i povećanja prihoda i smanjenja ili pada rashoda kako hoćete. postavlja se pitanje da li su veći prihodi od 1,5 milijardu rezultat dobrih polazišnih osnova koje je ostavila Vlada Zorana Milanovića ili je to rezultat rada Vlade Tihomira Oreškovića? Po meni razvidno je da je to rezultat Vlade Zorana Milanovića, a da je kojim slučajem ta Vlada ostala onda bi barem prihodna strana bila veća za milijardu, umjesto umjesto milijardu i pol bila bi veća za 2,8 milijardi jer je Vlada Tihomira Oreškovića propustila propustila je ona sredstva pomoći iz EU fondova u visini od milijardu i 300, a pitanje da li će do kraja godine se povući i ova, one 2 milijarde koje su sada projicirane. I drugo, da li je pad rashoda od 0,7 milijardi rezultat ušteda ili nerada Vlade Tihomira Oreškovića. Mi smo jučer na Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo čuli od ministra Kušćevića koji je dao jasno do znanja da je to rezultat nerada jer je kako je on rekao propustio povući nekih 700 milijuna kuna iz fondova EU i za toliko je taj manjak. A naglasio je da su uzroci, citiram: „Tehnička Vlada i formiranje nove Vlade.“. Nigdje nisu spomenuti nikakvi ni repovi prethodne vlasti, niti bilo šta drugo. Dakle, on je jasno dao do znanja da je uzrok tehnička Vlada i

Vlada RH cijelu prošlu godinu je bila tehnička Vlada MOST-a i HDZ-a. Prva tri mjeseca smo imali privremeno financiranje, a u lipnju je već izglasano nepovjerenje Vlade MOST-a i HDZ-a. Dakle, ova Vlada je kontinuitet, te Vlade nesposobne koja je Hrvatsku dovela u ovu situaciju u kojoj je bila. Tako da govoriti o tome da su ovo promjene koje su vezane uz rad te Vlade je nešto što graniči sa since fictionom. Jer je jednostavno se može kazati i da sve mjere i sve ono što je postigla i provela Milanovićeva Vlada su koje su rezultirale ovakvom situacijom 2016. godine. Za 2017. godinu možete govoriti da će to biti rezultat Vlade MOST-a i HDZ-a, ali za ovu godinu s obzirom da Vlada nije postojala sasvim sigurno rezultati su vezani uz rad prijašnje Vlade. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika je ona uvažene zastupnice Anke Mrak- Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolega Mrsić. Ja bih još jedanput se u replici malo vratila na temu zapošljavanja mladih. Dakle, ono što je puna usta svima a to je demografska obnova, pa imamo tako i ministarstvo koje ima to u nazivu. No međutim, sve što smo do sad imali prilike čuti što je bilo u najavi zapravo govori kontra toga. Ono što mi nismo, dakle u Vladi Zorana Milanovića, mi koji smo sudjelovali nije nam bila usta toga, ali nešto smo radili. Tako da koristim ovu priliku još jedanput naglasimo projekt zapošljavanja mladih koji je bio izuzetno važan projekt, projekt koji je omogućio mladim ljudima da se zaposle, projekt koji je omogućio da steknu prva i osnovna znanja i jako puno njih je ostalo i dalje raditi. Ja vam mogu i koristim ovu priliku, mi smo kroz Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je 100 mladih ljudi bilo zaposleno. I jednako tako kad smo raspisivali natječaje kad je netko odlazio u mirovinu onda naravno da smo vodili računa da ti mladi ljudi ostanu. To je jedna od mjera ako želimo demografski oporavak zemlje. Dakle, demografski oporavak zemlje nije s tim što ćete rodiljama dati naknadu za dijete ili nešto što smo imali prilike čuti sada plaćanje pola kredita onda netko tko neće iza toga kad prođu te četiri godine imat ćemo ponovno nove ovršenike. Mjera koja je bila je mjera zapošljavanja mladih i koristim ovu priliku da još jedanput ukažem na nju, a i koristim priliku da možda vi odgovorite nekim brojkama jer dosta je važno da znamo da je to mjera koja omogućuje da mladi ostaju tu. Dakle, mi moramo omogućiti posao i pristojno stanovanje. To je uvjet da bi mladi ljudi ostali tu. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Evo i vi kao, uvažena zastupnice kao ministrica ste imali priliku koristiti ovu mjeru kao i druga ministarstva. Ali ono što je najvažnije i realni sektor gdje se pokazalo da 70% mladih ljudi ostane kod onog poslodavca kod kojeg je bilo na stručnom osposobljavanju. Do sada je kroz ovu mjeru prošlo preko 250000 mladih ljudi u Hrvatskoj gdje je mjera vrlo jasno pokazala da u Hrvatskoj se može naći posao, da u Hrvatskoj se može ostati, da ne treba veza da se zaposlite. 60% mladih ljudi nakon godine dana provedene u ovoj mjeri nađe svoje radno mjesto, napominjem 70% od njih ostane kod onog poslodavca kad govorimo o privatnom sektoru gdje je bilo stručno Mjera je zaustavljena u lipnju ove godine. To je vrlo jasno i vidljivo. Preko 3000 ima zahtjeva sada u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji nisu riješeni, a zaprimljeni su. Sada se rješavaju rješavaju zahtjevi iz veljače ove godine. Od tih 3000 ljudi za vjerovati je da jedna velika većina njih neće ni doći u poziciju da može koristiti mjeru, jer će otići tražiti posao izvan RH. 280 milijuna kuna nisu velika sredstva za državni proračun, pa evo tu je i ministar Marić sa novim proračunom za 2017. Ja očekujem da će na ovoj stavci biti barem onoliko koliko je bilo 2015. a to je 580 milijuna kuna zajedno sa sredstvima iz EU. To je oko milijardu i 200 milijuna kuna koji će pomoći da mladi ljudi se zaposle u Hrvatskoj. Hvala. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Siniše Hajdaš Dončića. Izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Pažljivo slušajući oba da tako kaže govornika ispred kluba SDP-a istaknuto bih da je možda kolega Lalovac zaboravio spomenuti da je od 2001. do 2015. hrvatski izvoz rastao preko 24% i da po NKD-u koji se u Hrvatskoj računa od 2007. godine zapravo 88% izvoza čini prerađivačka industrija, što znači da je hrvatska brodogradnja, a moramo znati da je brod kao takav najsloženiji hrvatski proizvod koji Hrvati izvoze i najviše zastupljen u ukupnom izvozu i da se trenutno brodogradnja nalazi na europskoj listi narudžba na listi broj dva zbog onih razloga što je kolega Lalovac i spomenuo, a to je upravo sanacija brodogradilišta i dobre izvozne inicijative i Ministarstva vanjskih poslova, a isto tako i Ministarstva gospodarstva i ugovaranje brodova dakle u nekim zemljama gdje se prije nisu ugovarala dakle ne isključivo samo u EU. Stoga me zanima kolega Mirando ova negativna korelacija između nedostatka 380 milijuna kuna za stručno osposobljavanje i zapravo porasta prihoda koji je nastao zahvaljujući mjerama vlade u kojoj smo zajedno sjedili. Hvala lijepo.

Vrlo jasna je korelacija iz onoga što smo radili u brodogradnji i onoga što se sada dešava. Restrukturirali smo brodogradnji i ono što sada vidimo u brodogradnji je veliki zahtjev za zapošljavanjem ljudi jer brodogradnja je krenula naprijed i ako hoćemo i brodogradnji, a i svima u Hrvatskoj olakšati zapošljavanje da olakšamo da mladi ljudi nađu svoj posao onda moramo upotrijebiti sve mjere koje su nam na raspolaganju da ti mladi ljudi ostanu u Hrvatskoj i da dobiju svoje radno mjesto. Ovih 280 milijuna kuna nisu veliki novci i žao mi je što nisu u rebalansu predviđena ta sredstva jer bi omogućili da tisuće mladih ljudi u Hrvatskoj dobije stručno osposobljavanje i da ostane u Hrvatskoj da ne ode izvana. A kada govorimo o brodogradnji, brodogradnja zahtjeva nove kadrove i kroz ove aktivne mjere politike zapošljavanja koje su smanjenje također brodogradnji možemo osigurati kadrove, možemo osigurati stručno osposobljavanje, možemo osigurati i one kadrove koji su deficitarni. I žao mi je što zapošljavanje u zemlji u kojoj je velik broj nezaposlenih je zadnja rupa na svirali i očito da se uštede koje su se radile na tom dijelu su uštede koje ne doprinose probitku i ne doprinose Hrvatskoj da ide naprijed. I to je ono što se nadam da će u proračunu za 2017. se vidjeti da Vlada računa na ljude koji su sada na Zavodu za zapošljavanje, a ne da ih šalje autobusima i vlakovima u zemlje EU i preko oceana. Hvala lijepa. Sljedeća replika uvaženi zastupnice Milanke Opačić. Izvolite. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Mirando Mrsić kada ste govorili u svojoj raspravi o rebalansu rekli ste da se štedilo na djeci. Dakle činjenica je da je negdje oko 102 milijuna kuna ostalo novaca u proračunu zbog toga što očito u prošloj godini je bilo puno manje djece. Taj novac je ušteđen na doplatku i na porodiljinim naknadama i na opremi za djecu. Dakle mi nikada u svoje četiri godine nismo imali ovoliku uštedu što znači da smo doista drastično pali u prošloj godini sa brojem novorođene djece. Novac je preusmjeren prema socijalnim naknadama, što je uredu, međutim to pokazuje dvije stvari. Jedna da imamo sve više onih koji su siromašni i koji ovise o socijalnoj naknadi, dakle to znači da te ljude ne zapošljavamo nego ih dalje sve više samo dobivamo u sustav socijale što nije dobro. I drugo, ja osobno sam bila svjedok u pojedinim centrima za socijalnu skrb koji su u predizbornoj kampanji bili dio predizborne kampanje. Dakle jednokratne novčane naknade su se dijelile ljudima doslovno šakom i kapom u nekim centrima pozivalo se ljude da dolaze u centar po jednokratnu novčanu naknadu koju centar može sam dati sam dati bez bilo kakvih pretjeranih papira i dokaza i govorilo im se naravno za koga trebaju glasati. Dakle u nekim centrima manjima u mojoj izbornoj jedinici doslovno su bili redovi gdje su ljudi čekali jednokratne novčane naknade pa pretpostavljam da je dobar dio novaca preusmjereni, preusmjereni i na neki način sudjelovanje u predizbornoj kampanji. I kada govorimo o demografiji ja ću još jedanputa ponovi, dakle da ono što mladim ljudima treba je stan, krov nad glavom, treba im posao od kojeg mogu živjeti, od kojeg mogu eventualno plaćati rate kredita za svoj stan, ali trebaju im i servisi. Zbog toga mi nije jasno zbog čega se dadilje koje su jedan dobar servis, koje se same zapošljavaju dakle s jedne strane imate samozapošljavanje, s druge strane servis mamama i djeci, zašto se njih 46 ne oslobodi plaćanja PDV-a kao što se to radi i sa vrtićima. Hvala. Evo o dadiljama će odgovoriti uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Uvažena kolegice Opačić. Pa zajedno samo radili na tome da se isplate dječjeg doplatka omogući svima onima koji to trebaju, a da onemogućimo onima koji su htjeli i lovili u mutnome i konačno je i taj sustav postao transparentan. Žao mi je što se ova Vlada nije odlučila da idemo dalje jedan korak, a to je da se oni isplaćuju preko jednog posebnog tzv. novčanog centra, ali to ide na dušu Vladi MOST-a i HDZ-a. Opet napominjem, cinično i licemjerno hvaliti se uštedama na dječjem doplatku umjesto da smo se svi tu u Saboru složili kada je SDP dao prijedlog svog zakona i podigli rodiljne i porodiljne naknade na onu razinu koja je primjerena i da ta sredstva koja nismo upotrijebili za isplatu dječjeg doplatka da smo upotrijebili za povećanje rodiljnih i porodiljnih naknada, imali bi sada već zakon koji bi to omogućavao, ali očito da u HDZ-u nije bilo sklonosti niti želje da se taj zakon usvoji, a bila su velika usta i oko 100 eura za svako dijete. Evo, koliko čujemo i od toga se odustaje, obećanje, ludom radovanje, to možemo reći da mogu svi građani u Hrvatskoj to sada vidjeti što se obećavalo u kampanji a što se sada realiziralo. Hvala lijepo. Hvala. I zadnja replika je uvaženog zastupnika Saše Đujića. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Mrsić vi ste u svojoj raspravi rekli da ste neugodno iznenađeni kada vidite iznos u ovom rebalansu koji je namijenjen za stručno osposobljavanje mladih. E vidite kolega Mrsić, ja vam moram reći da ja nisam uopće iznenađen jer to je dosljedna i vjerodostojna politika ove Vlade. Prije mjesec dana u ovom Domu kada je gospodin Plenković predstavljao novu hrvatsku Vladu u programu te Vlade je pisalo redefinirati ćemo mjeru stručnog osposobljavanja mladih, ovim potezima sada vidimo i kako. Tako da ovi postupci koje provodi ova Vlada zadnjih mjesec dana vode ka konačnom ukidanju te mjere, mjere koja je dala odlične rezultate, mjere kroz koju je prošlo više od 200 tisuća mladih ljudi u Hrvatskoj, od kojih je više od 60% nakon toga steklo stalno zaposlenje i kada svemu tome pridodamo i uvođenje poreza na prvu nekretninu koju se uvodi poreznom reformom, odustajanje od mjere, od naknade od tisuću eura za novorođenu bebu možemo samo zaključiti da je na počecima ove Vlade sa svojim prvim koracima ova Vlada vjerodostojna u provođenju antidemografske politike i poticanju iseljavanja mladih iz Hrvatske. Hvala vam lijepo. Hvala. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Mjera je pokazala da Hrvatska može bolje i mjera je pokazala da u Hrvatskoj se može omogućiti mladim ljudima i u vrijeme krize da nađu radno mjesto. Žao mi je što je 3 tisuće mladih ljudi u Hrvatskoj u ovom trenutku bez mogućnosti da dobiju stručno osposobljavanje i vjerojatno traže posao negdje drugdje izvan Hrvatske u drugim zemljama i ide na dušu svima onima koji su glasali za takav proračun. Ja sam očekivao da će se u ovom rebalansu proračuna se ta greška ispraviti jer to je greška koja ide na Hrvatskoj traže posao. je i oslobađanje doprinosa od bruto 2 za sve poslodavce koji zaposle mladu osobu, mlađu od 30 godina i daju ugovor na neodređeno vrijeme. Preko 60 tisuća mladih ljudi je u Hrvatskoj dobilo ugovor na neodređeno vrijeme, ostalo u Hrvatskoj, zasnovalo obitelj, krenulo u rješavanje stambenog pitanja tako da se nadam da eto ministar Marić neće ukinuti i ovu mjeru koja je išla na ruku mladima da ostanu u Hrvatskoj. Hvala lijepa. S time bismo išli na sljedeći klub zastupnika a to je onaj Živoga zida u ime kojeg će govoriti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, poštovani ministre i gosti. Danas imamo na dnevnome redu dakle Prijedlog izmjena i dopuna proračuna za 2016. godinu, ima dosta detalja o kojima bi trebalo govoriti, neki detalji su dakle već prodiskutirani. ovom paketu dakle izmjene nalazi i pitanje Hrvatskih cesta. Ja bih se htio osvrnuti malo na to, s obzirom na ovo izvješće koje pokazuje da su prihodi poslovanja u 2016. godini niži od planiranog. Smatram da se tu može napraviti u 2016. značajan iskorak koji ne ovisi naravno samo o Ministarstvu financija ali vjerujem da ministar Marić kao član Vlade može utjecati da se ovo pitanje konačno pokrene. Naime, radi se o tome da Hrvatska trenutno ima sustav naplate cestarine koji se pokazao kao potpuno neučinkovit i da bi se na tome dijelu moglo tražiti povećanje proračunskih prihoda a prije svega na način da se konačno u Hrvatskoj uvedu vinjete koje objektivno rečeno kasne već jedno 7, 8 godina sa uvođenjem. Naime, ako ste se vozili a vozili ste se ove godine autocestama imali ste dojam da se vozite putevima duhova, odnosno da se vozite nekakvom svojom privatnom autocestom po kojoj vrlo rijetko sretnete nekoga suputnika osim u dijelu godine kada je špica turističke sezone. Sustav naplate autoceste po, naplate cestarine putem naplatnih kućica uzrokuje gubitke hrvatskom gospodarstvu i korisnicima od više stotina milijuna kuna jer osim što se moraju dakle održavati same naplatne kućice i plaćati djelatnici ljudi se moraju zaustavljati nerijetko u dugačkim kolonama čime poskupljuju troškove prijevoza i čime gube dragocjeno vrijeme, osobito tu mislim na gospodarske subjekte. Također s obzirom da se naplaćuje cestarina ljudi koji žive uz autocestu nemaju od nje nikakve koristi, nego dapače zemlja i naselja uz autocestu propadaju i dolazi do njihove zapuštenosti. S obzirom na naplatu cestarina povećavaju se troškovi na lokalnim cestama koji često puta padaju na trošak županijskih proračuna i uvođenjem dakle novoga modela naplate cestarine oni bi bili također znatno rasterećeni. Vinjeta je vrlo jeftina i ona dakle predstavlja najpovoljnije rješenje za hrvatske građane, a sve projekcije pokazuju da bi se uvođenjem vinjeta promet na autocestama povećao za minimalno 20%, istovremeno bi bilo manje prometnih nesreća i istovremeno bi se dao i jedan značajan doprinos zaštiti okoliša. Također bi se povećao dakle udio poslovnih zona, povećala bi se cijena zemljišta uz autoceste i bio bi daleko veći promet putnika jer bi po autocestama konačno počeli voziti autobusi gradski i međugradski što dosada nije slučaj. Oni uglavnom te ceste izbjegavaju. dakle uvođenjem vinjeta došlo bi do višestrukog oslobađanja sredstava koji bi se mjerili u stotinama milijuna kuna onih ljudi koji putuju autocestama i stotina milijuna kuna onih ljudi koji žive uz autoceste. Međutim, htio bih skrenuti na još jedan detalj pažnju a taj je da bi se uvođenjem vinjeta vjerojatno prihodi poslovanja Hrvatskih autocesta koji će slijedeće godine biti glavni uteg u otplati hrvatskih dugovanja sa gotovo 9 milijardi kuna bitno povećani. Evo ovdje imamo i analizu koja dakle pokazuje da Hrvatska ima 1313 kilometara autocesta ima prihod dakle od cestarina koji se nalazi pred vama od 1 milijardu 900 milijuna kuna a Slovenija koja ima 660 kilometara autocesta dakle duplo manje ima prihod od 2 milijarde 800 milijuna kuna. Što znači da Slovenija ima prihod veći 900 milijuna kuna od Hrvatske a ima duplo manje autocesta. Pa prema tome, ako su ovi pokazatelji relevantni, a očito jesu i ako vidimo u ovim izmjenama državnoga proračun da se prihodi poslovanja smanjuju čak i u odnosu na planirano bilo bi dobro razmislit o tome da se u Hrvatskoj čim prije uvedu vinjete. Vjerojatno bi uz jednu vinjetu koja bi bila desetodnevna i koštala oko 90 kuna i na razini godišnjoj koja bi koštala 900 kuna s time da bi se ova desetodnevna mogla povećati u vrijeme ljetne sezone za 25% Hrvatske autoceste imale bi prihode veće direktne za oko 700 milijuna kuna a indirektne za više od milijardu kuna. Uvođenjem vinjeta otvorila bi se dakle nova radna mjesta i porastao bi BDP. Također, ovdje je vrlo važno zbog hrvatske javnosti upozoriti na to da se uvođenju vinjeta u Hrvatskoj očito protive neki lobiji i da postoji vrlo ozbiljna mogućnost da se radi o utaji utaji poreza ili o nekakvim koruptivnim radnjama što je dodatni razloga da se ovo pitanje konačno presječe. Dakle, u samom zaključku mogu navesti uvođenje vinjeta bilo bi produktivno za same Hrvatske autoceste koje bi imale veće prihode, bilo bi produktivno za hrvatske građane koji bi štedili novac i vrijeme i na koncu konca otklonile bi se sumnje da novac dakle gotovo novac iz Hrvatskih autocesta završava negdje gdje njegovo trošenje nije u potpunosti transparentno. Hvala Hvala vam lijepa. Slijedeći klub zastupnika je ona HDZ-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. poštovani ministre, državna tajnice, suradnice, kolegice i kolege. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za prvo polugodište 2016. godine i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za isto razdoblje kao i prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna za 2016. sa projekcijama za 2017. i 2018. klub HDZ-a će podržati. Naime, osnov za izradu proračuna tj. rebalansa sigurno da je realizacija i ostvarenje od planiranog. Upravo iz tog razloga najprije bih obratila pažnju na makroekonomske pokazatelje koje smo imali u prvoj polovici 2016. godine. Rezultati i ono što se može vidjeti imamo pozitivna kretanja u domaćem gospodarstvu što nas jako veseli ali naravno s time ne možemo i ne trebamo biti zadovoljni nego trebamo ovakvim tempom nastaviti. Čuli smo da je BDP zabilježio realni rast od 2,7% u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine, da je industrijska proizvodnja za za 5,2% veća nego što je to bila u istom razdoblju 2015., prometna od trgovine na malo također bilježi realni rast od 3,3%. Nadalje nas iz turističkih krajeva jako veseli da imamo ukupni broj noćenja turista, također 4,4% viši nego što je bio u prvih šest mjeseci 2015. Po prvi put od 2008. godine imamo kontinuirani rast građevinskih aktivnosti i građevinskih radova u iznosu od 3% više. Također nastavljena su pozitivna kretanja na tržištu rada. Naime, broj registriranih nezaposlenih u prvih šest mjeseci 2016. je bio nešto viši od 260 000 što je smanjenje od 13,5% u usporedbi sa istim razdobljem 2015. Prosječna tako administrativna stopa nezaposlenosti je iznosila 16,1% te je bila za 1,9 postotnih na međugodišnjoj razini. Takav tempo je nastavljen i u trećem kvartalu ove godine, tako da i nadalje bilježimo rast i industrijske proizvodnje, rast realnog prometa u trgovini na malo, broj noćenja, rast građevinskih radova itd. Upravo zbog toga u ovom prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna za ovu godinu realno je očekivati da se nastavi sa i da dođe do povećanja planiranih prihoda, te tako rebalansom ćemo planirati jednu i pol milijardu kuna više prihoda i oni bi iznosili 116,4 milijarde kuna. Veseli nas da je upravo povećanje prema planu najveće u stavkama prihoda poreza na dohodak. One bi trebale biti 8% veći. Porez na dobit gotovo 20%, porez od imovina 25% itd. To je sigurno rezultat i boljeg i kvalitetnijeg rada trgovačkih društava, firmi a time i povećane uplate poreza na dobit. S druge strane znamo da je došlo do izmjene ustrojstava i djelokruga ministarstava i drugih središnjih tijela, pa su i one zahtijevale izmjene i dopune proračuna. Malo bih se osvrnula na fiskalne pokazatelje, odnosno prihode u prvih šest mjeseci ove godine i tu vidimo da imamo ukupne prihode državnog proračuna koje su na među godišnjoj razini zabilježile rast od 10 i pol posto, te smo ih imali u iznosu od 56,3 milijarde kuna. Porezni prihodi su porasli za 8,1%, prihodi od poreza na dohodak 21 i pol posto što je prvenstveno rezultat pozitivnih kretanja na tržištu rada, ali i visokih uplata prihoda od kamata na štednju. Također porez na imovinu je veći za 21%, porez na promet za 17%. Kao što smo čuli ministar je rekao prihod od poreza na dodanu vri8jednost ostvaren je u iznosu od 20 i pol milijardu kuna. Rekli bi povećanje da, ali sramežljivo od svega 1%. I rezultat je rasta potrošnje uslijed pozitivnih kretanja u gospodarstvu. Kad govorimo o rashodima u prvih šest mjeseci imali smo izvršenje ukupnih rashoda državnog proračuna u iznosu od 58,7 milijardi kuna što je 48%. Uspoređujući izvršenje rashoda državnog proračuna u prvom polugodištu ove godine sa onim 2015. vidljivi su rezultati napora poduzeti u dijelu fiskalne konsolidacije koji se očituju kroz postignute uštede na rashodima koji se financiraju iz onih izvora koji ne utječu na manjak državnog proračuna uz istovremeno povećanje apsorpcije fondova EU tu bih se i složila sa kolegom Lalovcom, sad ga nema tu, da bi trebali napravili dodatni napor kako bi što više europskih sredstava povukli u narednom periodu. Naime, prije 4 mjeseca od planiranih 9,7 milijardi kuna apsorpciju europskih sredstava smo imali negdje preko 4 milijarde kuna, dok je trenutno izvršenje na 6 milijardi. Kod rashoda trebamo voditi računa, odnosno rashode bi rado naglasila da trebamo podijeliti na dvije grupe. Znači one koji se financiraju iz onih izvora koji ne utječu na manjak državnog proračuna i tu imamo opće prihode i primitke, doprinose, namjenske primitke. I ti rashodi su nam smanjeni. 2016. u prvoj polovici godine imamo 50,7 milijardi, dok smo tih rashoda imali 52 milijarde u istom razdoblju prošle godine. Dok izvori financiranja koji ne utječu na manjak državnog proračuna tu su vlastiti prihodi, prihodi za posebne posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine. Oni su nam viši, odnosno 7,9 milijardi imamo, a prošlu godinu smo imali 6,3 milijarde kuna. Predloženim izmjenama i dopunama ukupni rashodi se ipak smanjuju za 0,7 milijardi kuna, tako da bi iznosili 121,7 milijardi kuna. I tu najveće uštede nastojat nastojat ćemo ostvariti na financijskim rashodima za kamate, subvencije, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, a povećava se transfer Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskim cestama i ono što sigurno veseli gradove, općine i županije pomoć jedinicama područne (regionalne) samouprave sa statusom potpomognutog područja i jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja. Naime, slijedom ukupnih planiranih prihoda, jer rekli smo 116,4 milijarde i rashoda 121,7 milijardi kuna. Manjak bi trebao iznositi 5,3 milijarde, odnosno 1,6% BDP-a BDP-a i što je daleko bolji rezultat i predstavlja smanjenje od 2,1 milijardu kuna u odnosu na prošlu godinu. Kod kretanja rashoda u 2015. i 2016. nešto više bih rekla o rashodima za zaposlene. U prvih šest mjeseci taj iznos je 12,6 milijardi kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine taj iznos je zaista povećan. povećan je za 102,2 milijuna kuna, dok iz ostalih izvora imamo povećanje od 295 milijuna kuna. Navedeno povećanje treba reći da su rezultat i isplate dodatka za minuli rad, imamo onih 0,5% po godini staža, zatim dodataka 4, 8, 10% na vjernost u službi, isplate plaće dužnosnicima nakon prestanka obnašanja dužnosti, a znamo da smo to imali s obzirom na raspuštanje Sabora. Naime, povećanje rashoda za jubilarne nagrade odlukom Vlade osnovica je povećana sa 500 na 1.800 kuna pa je zahtijevalo više sredstava nego ranije, te povećanje rashoda za zaposlene financiranih iz fondova EU. Naravno to je iznos koji se refundira i financira iz posebnih sredstava, dapače da takvih i troškova i izdataka imamo više. Kod materijalnih rashoda treba reći da smo one koje utječu na manjak državnog proračuna, tu smo izvršili i potrošili manje sredstava za isto razdoblje i to u iznosu od 374,2 milijuna kuna. Imali smo samo na stavci rashoda za materijal i energiju uštede od 105 milijuna kuna. Kod rashoda za subvencije izvršene u prvom polugodištu 2016. iznos je 3,7 milijardi kuna i tu su najznačajniji iznosi koji se odnose na izravna plaćanja u poljoprivredi. To su sredstva Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda, te mjere ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Kod naknade građanima i kućanstvima tu su naknade za nezaposlene izvršene u iznosu od 824,5 milijuna kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na raniji period. Kada pogledamo prihode i rashode moramo se osvrnuti i na konačni manjak državnog proračuna koji je u prvoj polovici ove godine bio 2,4 milijarde kuna ili 0,7% BDP-a. to je kao što smo rekli smanjenje za 5,1 milijardu kuna nego što je to bilo prošlu godinu. Ponovno kažem, možemo biti zadovoljni, međutim ovim tempom treba nastaviti, ja bih rekla pojačati tempo, ali ovaj trend trebamo nastaviti. Vjerujem da je zaista realno planirati da ukupni manjak proračuna opće države novim planom za 2016. iznosi 1,7% postotni bod manje nego što je to planirano sada važećim proračunom. I tu treba reći da izvanproračunski korisnici bi trebali ostvariti manjak od 0,3% BDP-a dok jedinica lokalne samouprave ostvaruju višak. Od svih proračunskih korisnika posebnu pažnju obraćamo svi na Fond za zaštitu okoliša i zaista je nedopustivo da sa tolikim manjkom odnosno sa toliko sredstava koja su neplanski podijeljena ugovorena moramo ulaziti u novu proračunsku godinu. Zato evo apel od ministra, nove uprave da daju dodatne napore kako bi taj naš izvanproračunski korisnik napravio najbolje rezultate jer gradovi i općine, županije svi jako puno smo očekivali i jako puno ugovora potpisivali. To je fond koji ima svojih prihoda jako velikih i nedopustivo je da u vrijeme kada trebamo još više povući upravo na tim projektima sredstava EU da nam jedan da nam fond bude u ovakvoj situaciji kakvoj je danas. I na kraju, pozitivno je zaista što Vlada je donijela odluku da se cjelokupni iznos povećanih prihoda usmjeri u smanjenje proračunskog manjka, da smanjenje rashoda i izvora koji se financiraju iz proračuna EU ukazuju na slabosti u sustavu, stoga je nužno jačanje sustava unutar državne uprave koji imaju zadatak povlačiti sredstva za projekte u RH što se posebno odnosi na edukaciju na svim razinama i provođenju politike zadržavanja tih zaposlenika u sustavu. Iz svih ovih razloga ova dva akta će klub HDZ-a podržati. Hvala. Hvala. Imamo tri replike. Prva je ona uvaženog zastupnika Damira Felaka. Izvolite. Poštovani dopredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene kolegice i kolege. Kolegice Juričev-Martinčev. Moja replika ide za time da malo pojasnite da li vi stvarno smatrate daje rezultat ovakvih ovakvih pozitivnih pomaka u poslovanju i prihodima proračuna i općenito svim pokazateljima za prvih šest mjeseci u ovom proračunu RH u 2016. da da je to rezultat rada vlade Zorana Milanovića ili je to rezultat rada vlade gospodina Tihomira Oreškovića kojem je jedna od glavnih poluga bio i ministar ovdje nazočan gospodin Zdravko Marić. Jer mislim da smo imali prilike slušati ovdje izlaganja vrlo opširna gospode iz SDP-a koji su sada vjerojatno na ručku jer nema nijednoga u sabornici nazočnoga, gdje su se kitili tuđim perjem, pokušavali dokazati da je upravo bivša Vlada koja je radila od 2012. do 2015.godine postigla te rezultate, a svi skupa znamo da za rezultate u 2016. godini je prije svega zaslužna vlada HDZ-a u suradnji sa drugim koalicijskim partnerima prije svega MOST-om. Pa gospođo Martinčev molim da malo da malo pojasnite da li se i vi slažete sa ovakovim izlaganjima kluba SDP-a ili je ovo ipak zasluga prije svega vlade u kojoj su većini činili HDZ-ovi ministri. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Juričev-Martinčev. … složiti da je ovo u prvom redu zasluga dosljedne politike našeg ministra i u tehničkoj Vladi i danas gospodina Zdravka Marića i naravno podržavanje HDZ-a, saborskih zastupnik i broju ruku koju su imali i u prošlom i u sadašnjem mandatu. Hvala. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Anke Mrak-Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Uvažena kolegice, drago mi je da ste u izlaganju spomenuli građevinski sektor. Dakle, građevinski sektor je taj koji je prvi osjetio recesiju. Izlazak iz recesije je bez obzira što su neki drugi sektori osjetili ranije, on je osjetio tek u posljednje vrijeme. Ja moram priznati da me osobno to veseli što mora veseliti i sve nas. No međutim, zaista kada je riječ o tome, riječ je o jednom dugogodišnjem radu, jednoj dugogodišnjoj politici, jednom dugogodišnjem nizu mjera koje su potrebne da bi građevinski sektor imao oporavak i sigurno ćemo u budućnosti imati sljedeći problem koji je koji se već u ovoj sabornici nekoliko puta spomenuo a to je problem što građevinski sektor osjeti oporavak, ima posla no međutim nema ljudi, vjerovali ili ne nema ljudi, ljudi koje imamo na birou oni su u tom dijelu nezaposlivi i već vapimo za, odnosno cijeli sektor vapi za uvođenjem dodatne radne snage što će sigurno u budućnosti se morati donijeti neka odluka ako ćemo htjeti da taj sektor bude na nivou na kojem je danas, biti će problem radne snage. međutim ono što hoću reći kada takav jedan sektor koji je zaista iz jednog velikog buma pao, ima tu niz razloga ali ovo sad nije ni pravo mjesto ni vrijeme da o tome raspravljamo, to će biti neko drugo vrijeme, da kada …/Govornik se ne razumije./… morate imati niz mjera, morate imati postavljen sustav, oni moraju imati jednu sigurnost. Stoga ja koristim ovu priliku i da zamolim vladajuće iako vidim da im koalicijski partner nedostaje pa pretpostavljam da se i tu nešto dešava, nema SDP-a, nema MOST-a pa se trebamo možda zapitati što se sada dešava ali ja bih htjela, ali ja bih Treba zaista biti u budućnosti oprezan, sustav mjera, imati sustav mjera, nemojte da sve ovo što smo godinama radili da jednom krivom odlukom padne. Građevinski sektor je izuzetno bitan i ja zaista apeliram na sustavu mjera a ovo ćemo vidjeti što je sa SDP-om i MOST-om da nema ni jednih ni drugih. i Živog zida, to je isto opasno. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Evo odgovoriti će uvažena zastupnica Juričev-Martinčev. Ne znam da li će znati odgovoriti na ovu misteriju koju ste rekli ali na ostatak valjda hoće. Izvolite. Poštovana zastupnice Mrak-Taritaš, ja potpisujem sve što ste rekli. Zaista evo od 2008. po prvi put građevinski sektor bilježi kontinuirani rast a da su veliki problem je radna snaga. I ja se nadam da će oni posebno niskokvalificirani pribjeći konačno prekvalifikaciji nekakvoj i da ćemo i na našem domaćem tržištu pronaći bar dio radne snage koja nam je neophodna i u ovo vrijeme kada se raspisuju brojni natječaji za izvođenje građevinskih radova kada smo u iščekivanju još većih onih koji bi se trebali financirati iz EU, zaista zaista i naši nezaposleni a i naravno naša Vlada će sigurno trebati donijeti odluku kojom će odobriti i zapošljavanje van RH. Hvala lijepa. I zadnja replika je ona uvaženog zastupnika Milorada Batinića. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Martinčev možda naše kolegice i kolege vrše novu raspodjelu snaga Naime, javio sam se za repliku kada ste govorili o povećanju prihodovne strane proračuna, to svakako veseli i nabrajali ste neke izvore odakle i kako. Ja bih samo želio spomenuti dobit HDP-a od 600 milijuna kuna. Slažem se, tvrtka se treba razvijati, vidimo i određene proaktivne stvari i na tuzemnom i na, više na stranom tržištu. Međutim, isto tako bih želio skrenuti pozornost ministru da zašto se taj dio, jer to je ogromna dobit negdje preko 2 milijarde i nešto milijuna kuna, u 2015. godini kolega Felak a pro po i čija je Vlada zaslužna, zašto se to ne reinvestira. Naime, htio bih samo napomenuti a vi ćete se definitivno složiti samnom, ni kod vas nije bolja situacija niti u većem dijelu Hrvatske, nažalost slikovito drveni stupovi, niskonaponske mreže, negdje još dvofazna struja, negdje naravno trofazna, vezani su za betonske ograde obiteljskih kuća, nažalost. Sljedeće ministre, vidim da transfer trošarina prema Hrvatskim autocestama, prema Hrvatskim cestama itd.. Zašto? Umjesto da poziciju ostavljate i dozvoljavate poziciju 20 milijuna kuna zašto ne spustite transfer, dio trošarina po kilometru ceste nerazvrstane, po broju registriranih vozila na određenom području jedinice lokalne samouprave i da lokalne samouprave imaju izvore prihoda za održavanje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta fiksno na godišnjoj razini jer stanje je katastrofalno? Hvala. Na pitanje koje je zapravo usmjereno ministru odgovoriti će uvažena zastupnica Juričev-Martinčev. Izvolite. Cijenjeni kolega ja dijelim vaše mišljenje, imamo svi na našim područjima iste probleme, financijski pokazatelj sigurno da je pokazatelj uspješnosti ali ne bih se samo na tome zadržala. Imati dosta financijskih sredstava a onda ih ne ne utrošiti tamo gdje je našim građanima, odnosno gradovima i općinama potrebno je nedopustivo. I evo apeliramo i na ministra kada su u pitanju pokazatelji uspješnosti da malo na naše tvrtke utječe kako bi došlo do onog krajnjeg i korisnika i našeg građana da se to točno vidi i na terenu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a, HSU-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Ivan Vrdoljak. Izvolite. dame i gospodo, ministre. Ja ću u ime kluba HNS-a raspravljati o općim trendovima i projekcijama a konkretnije naše prijedloge, komentare, amandmane ćete dobiti od mojih kolega iz kluba članova HNS-a koji će se koji će se prvenstveno osvrnuti na ovim pomoćima lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi i klizištima, mjerilima o razvrstavanju ne znam javnih cesta itd. Dakle ono što je prvo meni upalo u oči i što smo pitali ministra a to je kako nema projekcija i projekcije nisu obaveze u rebalansu ali ih je dobro vidjeti. I bilo bi jako lijepo da smo dobili projekcije iz više razloga. Prvo mijenjali smo ministarstva pa onda sigurno ono što je bilo planirano u proračunu ne možemo sada planirati u rebalansu jer su odnosi drugačiji, to je prva stvar. A ono što je meni još bitnije a to ćemo očito vidjeti na planiranju proračuna za 2017. godinu a to je u biti korekcije na osnovu rezultata iz 2016. godine. godine. Ja sam i tada u raspravi o proračunu govorio da nismo dovoljno ambiciozni jer smo mi predviđali rast BDP-a ne samo u 2016. nego i u 2017. i 2018. koji stopama od 2,2, 2,4% koje nisu bile dovoljno ambiciozne jer mi ne možemo računati da ako ste preuzeli Vladu RH i odgovornost za ovu zemlju na razini 2% ili sada 2,5 da smo onda zadovoljni da ćemo nakon 2 ili 3 godine vašeg vođenja države biti na istoj razini rasta BDP-a. Mi smo preuzeli sa -1,7 2012. godine. Znači osvrnut ću se i na nekoliko osnovnih makroekonomskih pokazatelja koji nam pokazuju i nekoliko opasnih trendova. O tome smo razgovarali i kod prijedloga poreznih izmjena, i kod proračuna i sada opet kod rebalansa. Usporava se rast industrijske proizvodnje. Imao strateški dokument, tisuću puta sam zamolio pristojno, ništa nismo jako vikali i rekao obratite pažnju da morate kroz operativne programe koji su predviđeni u realizaciji strategije poticati daljnji rast industrije. Ako se to ne dogodi a nije se dogodilo u 2016. godini usporavat će rast industrije, onda usporava i zaposlenost u toj industriji. I to sve piše u strateškom dokumentu i onda vidite u prvom tromjesečju rast 6,9, u drugom 3,5 u trećem 1,8. Na godinu ćemo biti ispod 1% rasta industrije ukoliko ne dođe realizacija operativnih programa i svega onoga što je predviđeno u industrijskoj strategiji gdje bi ukoliko ne dođe investicija u fiksni kapital nećemo moći imati dalje rast industrijske proizvodnje. Onda ćemo tražiti razloge jer to Račanova vlada, Sanaderova vlada, od Jadranke Kosor, MIlanovićeva ili bilo koja druga ali rezultat će biti da industrija neće rasti. Ona raste u zadnjih godinu i pol dana nakon 10 godina. Pa dajte da svi zajedno nekako nađemo načina da u proračunu za slijedeću godinu pokušamo to spasiti kroz operativne programe i realizaciju industrijske strategije. Druga negativna stvar, to ste mogli primijetiti nakon 2015. godine kada smo prvi put imali pozitivnu platnu bilancu gdje je izvoz roba i usluga koje turizam naravno ogroman bio veći od uvoza, sad smo opet u promjeni trenda. Mi imao rast izvoza za stopom od 5,4% odlično. Preambiciozni bi bili da to tražimo na 10 ili 20%. Ali uvoz nam raste po stopi 6,7% kako će se ako idu takvi trendovi, onda će nam izvoz rasti ako industrija usporava na razini 2, 5% sa rastom osobne potrošnje a to smo sa rasterećenjem dohotka će se vrlo vjerojatno dogoditi povećati rast uvoza i onda ćemo opet sačuvati kada pokrivenost uvoza izvozom bude počeo rasti. A to dugoročno, održivost jedne ozbiljne, jednog ozbiljnog gospodarstva i ekonomije jedne zemlje. I samo skrenite u ovoj raspravi pažnju na trend. Nakon nekoliko godina uvoz raste po većoj stopi nego što raste izvoz i ne mislim opće da ste vi mogli, bili su dvoji izbori, nije bilo uopće mjere koju bi mogle se provesti, politizirali smo previše, zagadili smo društvo, ali nemojte da se na godinu ne pokuša taj trend vratiti na staro. Pa barem pokušajte sa nekim mjerama a ne da ovdje dođem za govornicu za godinu dana kada pričam o rebalansu 2017. godine pa se čudimo kada bude uvoz rastao po stop 8% a izvoz od stope 1,5. Pa ćete govoriti da je to kriv Milanović, Vrdoljak ili bilo tko drugi. Još jedan ozbiljan a to sigurno ministar i zna ozbiljan zabrinjavajući podatak a to je deflacija od 1,4%. I moramo ozbiljno razgovarati o tome koja će biti reakcija Ministarstva financija i HNB-a jer uči u deflatorni rizik nije dobro. nije dobro. Mi moramo to dovesti barem na nultu ili neku isprovociranu nisku stopu inflacije imat deflaciju od 1,4% sigurno za jednu održivost srednjoročno ozbiljnog gospodarstva nije dobra. Ono što posebno želim pozitivno istaknuti to je porezna dobit koja je iskočila sa predviđenih 6 milijardi kuna na 7,2 milijarde kuna sa rezultatima koji su ostvareni u 2015. godini ali to je manje bitno ali očito je da je dobra bila ideja i mjera u poreznim izmjenama i da u trenutku kada je skočio porez na dobit sa 6 na 7,2 milijarde kuna da u tom trenutku se smanjuje stopa sa 20 na 18%, da se smanjuje stopa i za male i srednje jer će očito rezultat završiti na onim projekcijama koje su bile i u 2017. ove godine na recimo 6 milijardi jer ove dodatne prihode koji su stigli ove godine će se anulirati sa nižim stopama u slijedećoj godini i to je dobra mjera. Ali ne razumijem zašto smo onda ukinuli reinvestiranu dobit. Koliko smo tu izgubili, krivu poruku poslali, nije se koristila, pa nema veze ali ako u trenutku kada raste a imali su ljudi mogućnost koristiti reinvestiranu dobit i u tim trenucima je porezna na dobit skočio sa planiranih 6 milijardi na 7,2 milijarde. Uopće ne razumijem zašto se to ukida.

Pozdravljam vrlo dobru stvar a to je kontrola rashoda. Mi smo dobili obećanje od Vlade da bez obzira na rast da se rashodi neće povećavati. Ispoštovalo se. Na ovom rebalansu se vidi da li je to zato što nije bolo Vlado, da li je to iz nekih drugih, ne znam. Ali realno gledano plan je bio da sav rast koji dolazi ide na rasterećenje poduzetništva i građana i da će se rashodi cijelo vrijeme kontrolirati. Koliko ja znam to je bio plan i četiri godine. I zato danas pozdravljam, ali ću sigurno sutra osuđivati ako budemo vidjeli da je u planu rashoda se planira i u projekcijama rast koji je baziran na potrošnji onoga što će o donijeti gospodarski rast, jer se u svim planovima rashoda trebaju držati limiti danas postignuti, a onda sve ono što se dodatno uprihoduje treba ulagati u u rasterećenje porezno kao što sam već rekao i gospodarstva i građana. I da zaključim. Dakle, puno nam je bitnije kako će izgledati proračun 2017. godine. Puno nam je bitnije kako će izgledati projekcija i plan ove Vlade za osamnaestu i devetnaestu godinu. Za sve amandmane koji ovaj rebalans zahtijeva i komentare naše će kolege iz kluba podnijeti vrlo konkretne amandmane koje donose pravdu, a ne preveliki teret državnom proračunu. I još jedna napomena ministre. Vi ste nam rekli u poreznim izmjenama da rezultat treba biti između, rast BDP-a između 0,3 i 0,5% otprilike rast BDP-a nakon, da. Otprilike 0,3 do. Ako imamo ove godine rast od 0,7% uz porezne izmjene koje će se donijeti 1.1.2017. godine onda u projekcijama proračuna kad budete radili teško možete planirati rast ispod 3,2%. To je samo vaš posao, da ne kažem o strukturnim izmjenama koja trebaju ostala ministarstva donijeti. Znači obratite pažnju da bi realna ambicija trebala biti barem rast u sedamnaestoj od 3 i pol posto. Jer ako smo ga danas dotjerali do 2,7 i ako idemo u porezne izmjene koje će dati 0,3 ili 0,4 da li je 3,3 ili 3 i pol ili 3,7 ne znam to ćete zajedno sa svojim kolegama iz Ministarstva gospodarstva, iz svih drugih ministarstava definirati. Ali vaš doprinos plus ono što imamo danas, plus doprinos svih ostalih ministarstava u rastu bruto društvenog proizvoda treba rezultirati u najmanju ruku rast i plan u proračunu za 2017. godini od 3,5% a osamnaeste ste već stabilni, jasni, sigurno i više od toga. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Sljedeća rasprava biti će ona kluba „Promijenimo Hrvatsku“ i „Snaga“ u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite.

Gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Malo nas je ovdje, ali to je tako. Ja sam pročitao naravno, ne može čovjek sve brojke pogledati. Čuo sam optimistične podatke za sljedeću i naredne godine. Također se čuje i svojatanje ovih dobrih trendova jel' to SDP-ova Vlada ili je to sad ova nova Vlada. Nije ni jednih ni drugih, na žalost. Ovih, početkom ove godine imali smo što smo imali, pa ste vidjeli otprilike najbolje ide kad otprilike nema nekih snažnijih uzda da netko kaže vozi ovako ili onako. Evo dakle mogla bi se i ta teza za nas istraživače u ekonomiji postavit pa da se vidi kako ide. Ja bih se fokusirao na jednu stvar, dakle vidim, primjećuje se da je želja da se kontroliraju rashodi, da se povećaju prihodi. Naravno ono što nas što se nama nikako ne sviđa i protiv čega smo to je uvođenje plaćanja poreza na prvu nekretninu i to znači u ime stranke „Promijenimo Hrvatsku“ moram reći da je to snažna mjera za brže iseljavanje mladih ljudi iz Hrvatske. Također želim reći da kompenzacija toga kao plaćanje 50%, ne u prvoj varijanti je bila 50% kamata u prve 4 godine, pa onda je rečeno ne samo kamata nego 50% anuiteta tijekom prve četiri godine da će to kompenzirati. to gospodo nije točno ni matematički to ne drži vodu da pomaže mladim ljudima. S druge strane postavlja se elementarno pitanje zašto im naplaćivat recimo na 750000 kuna 4%, to je 30000 kuna odmah, pa im poslije vraćati u ratama neke pomoći. Ali tko će to na kraju platiti. Platit će porezni obveznici. A kamatna stopa koja je predviđena da im se odobrava kredit je 4,8% što je neprihvatljivo visoko i upravo u tom grmu leži zec. Stranka „Promijenimo Hrvatsku“ predlaže da se krediti odobravaju mladim ljudima koji zaista, kojima treba novac koji su u takvoj situaciji uz 2% godišnje, ali ne iz proračuna. Nema nikakvih subvencija iz proračuna, nego bi se ta sredstva prebacila sa kapitalskog računa Hrvatske narodne banke gdje se nalazi slobodno oko 10 milijardi kuna. I jedan dio tog novca se može iskoristiti za odobravanje kredita mladim obiteljima, a to je 1000, 1000 i pol godišnje takvih kreditnih partija i to je potpuno rješivo bez ikakve intervencije državnog proračuna. No, kao što vidite ovdje nije interes određenih skupina da ne kažem interesnih skupina da mladi ljudi i porezni obveznici dođu dobro, nego da financijski sustav prije svega banke zarade najviše. To vidite ovdje nitko ne dovodi u pitanje. Dakle, to je ono što je. I druga stvar, ovih dana gledamo kako umjetnici, znanstvenici protestiraju jer se oporezuju znači doprinosi. I uredu je kada ministar kaže trebamo svi podnijeti određeni dio tereta. Ne može neko biti da ništa ne plaća, to je nepravedno. Međutim isto je točno da u jednom broju zemalja da su recimo umjetnici, kulturnjaci da su oslobođeni poreza. To je poruka koja je politika ovog društva, koga će poticati, koga će će kažnjavati na neki način, da tako budem malo grublji. Dakle mi predlažemo da se na autorske honorare i taj dio posebno onih skupina kulturnjaka uopće ne plaćaju porezi jer je ta kultura segment i znanost … pa ako je nama cilj kao što se govori da nam ljudi ostaju najbolji znanstvenici, kulturnjaci itd. u Hrvatskoj onda ja mislim da ova mjera će njih okrenuti u suprotnom smjeru. Dakle, mi stranka Promijenimo Hrvatsku želi konstruktivno doprinijeti ne samo kritizerski da smo antiprotivni nego nudimo rješenja, a opet vam govorim kada netko pita od kud vam novac, ja kažem u ime stranke. Kapitalski račun HNB-a ajmo otvoriti temu tu ovdje u ovom Saboru jer ja znam, vidim da niste o tome dovoljno … Zašto? Kao što i ja ne znam promijeniti nešto popraviti na motoru automobila, znači to pitanje treba otvoriti da se vidi kako je to izvedivo. E sada ima jedna stvar za koju bi želio da dobijem odgovor, precizan odgovor, znači da se potvrdi ili da se demantira. O čemu se radi? Mi ne možemo teško je govoriti o budućnosti, o projekcijama proračuna za 2017., 2019. da ne kažem kasnije, ako mi nismo sigurni u brojke koje sada postoje. A o čemu se ovdje radi? Naime ne možemo mi dobro prosuđivati o vjerodostojnosti ovog proračuna i ovih brojki koje su pred svima vama samo na temelju PDF formata koji ste dobili otvorite, nužno je pročitati Izvješće o obavljanoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za 2015.godinu. Ono je objavljeno službeno 19. svibnja 2016. godine, a tamo piše kolegice zastupnice i zastupnici sljedeće, citiram: „U Godišnjem izvještaju za 2015. godinu iskazani je deficit opće države prema nacionalnoj metodologiji na temelju podataka koji proizlaze iz različitih računovodstvenih osnova koje proračunski i izvanproračunski korisnici primjenjuju u priznavanju prihoda i rashoda. Stoga iskazani podaci o deficitu opće države nisu pouzdani“, ponavljam ti podaci nisu pouzdani. Dakle na temelju tih podataka koji nisu pouzdani ne po mom mišljenju nego po nalazu Državne revizije mi sada na tome gradimo dalje projekcije. I čim znamo da nisu pouzdani podaci istraživači mi znamo da tu nešto nije dobro. sada postavlja se pitanje, neko bi rekao pa šta tu ne valja? Naravno ja ne predstavljam ured za državnu reviziju da vam objašnjavam pojedine stavke, to su problemi između CERP-a i Ministarstva financija oko određenih evidentiranja, transakcija, događaja. I zamislite postoji još jedan problem koji je mene iznenadio. Na depozite koje država drži kod HNB-a ona ima negativnu kamatnu stopu. A što to znači? Mora platiti. Nitko drugi nema negativnu kamatnu stopu. To od vas mislim da nitko nije čuo tu informaciju. Ovo su ozbiljne stvari. Prema tome, ono o čemu mi danas raspravljamo i sutra, a to je službeni materijal o državnom proračunu ne možemo se na to osloniti. Kako ćemo onda razgovarati onda o projektima? U tom kontekstu želim naglasiti sljedeće i tu bi volio evo dobra je prilika da nam je ministar Marić ovdje, gospodine ministre bilo bi dobro zbog vas, vaših projekcija jer ovo su državne stvari ovo je statistika koju šaljemo Europskoj komisiji itd. molim vas demantirajte ili potvrdite jesu li podaci o javnom dugu točni? Naime,

31.7. ove godine tamo još uvijek stoji da je lokalna država kako mi zovemo, lokalna uprava i samouprava, da ona ima da je njen unutarnji i vanjski dug negdje 4,3 milijarde kuna. Međutim, postavlja se prvo pitanje, danas je koji? 24.11. Kako u ovom vremenu kada su nam podaci, imamo najrazvijene telekomunikacije i računala, zar nam treba 4, 5 mjeseci da kasne podaci statistički ovako vrlo važni, a u međuvremenu, a i prije toga, lokalna samouprava i zajednica ajmo tako reći, ima još jedan dodatni dug od 15,5 milijardi kuna koja su stvorila trgovačka društva u vlasništvu lokalne države. Dakle molim vas provjerite ovu informaciju jer ako je ovo točno, sve što ste rekli ovdje u dobroj namjeri, pokazat će se da javni dug nije 80% nego će biti 92% u odnosu na BDP. Ali evo da moja zabrinutost je time još veća zašto od vas molim da to napravite, evo recimo podsjećam, evo recimo podsjećam, dozovimo u sjećanje prvo prošlogodišnje obraćanje tadašnjeg ministra gospodina Lalovca, žao mi je da ga nema, kao izjave tadašnjeg premijera Zorana Milanovića, da je deficit državnog proračuna za 2014. citat nešto malo viši od 12 milijardi kuna, da bi samo mjesec dana kasnije vlada i HNB priznali deficit od 15,7 milijardi kuna, da bi nam iz Europske komisije nedugo zatim javili da je on oko 19 milijardi kuna ili 5,75% BDP-a u 2014, znači u roku nekoliko mjeseci on se povećao kako je ko govorio za oko 7 milijardi kuna. Gospodo, mi imamo ozbiljan problem, statistike, evidentiranja najvažnijih brojki i pokazatelja, ovo je zbunjujuće i naprosto se postavlja pitanje je li ono o čemu mi razgovaramo, je li temelj toga realan, istinit, jer ako to nije istinito onda se postavlja pitanje kako će se prema nama ponijeti Europska komisija jer je riječ o makroekonomskim neravnotežama, procedurama prekomjernog deficita i sve ovo dobro zvuči što ste rekli gospodine ministre ako ovo što sam ja rekao nije točno, ali ako je točno onda imamo veliki problem. U tom kontekstu dakle trebalo bi provjeriti o čemu je riječ, o čemu je problem. S druge strane mi u ime Promijenimo Hrvatsku stranke, mi ćemo održati konferenciju, tiskovnu konferenciju, ovdje je materijal koji govori o tome da najvažniji makroekonomski pokazatelji u Hrvatskoj nisu točni i mi ćemo ako ne sutra početkom sljedećeg tjedna to znači vrlo jasno elaborirati da se vidi o čemu se dakle radi. Treba nam istina, trebaju nam jasni podaci jer mi možemo mijenjati ovu stvarnost samo ako su temelji jasni i čvrsti i ako su dakle istiniti. U tom kontekstu, ima još jedna stvar recimo, evo bilo bi zgodno da se vidi, ako se ne varam, ja se ne sjećam, tada nisam bio ni u politici tko je bio taj genijalac koji je tražio da se iz Ministarstva financija izdvoji račun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Neka danas dođe ovdje objasniti efekte toga. A šta je bilo? Vjerojatno je bila namjera da se bolje upravlja vidimo HZZO i danas ima 2,3 milijarde kuna. Pa gospođo ili gospodine koji ste to napravili pa dođite ovdje, objasnite šta ste napravili, pa to nema, pazite. A sada se vjerojatno očekuje da se iz proračuna pokrije manjak, da se pokrije manjak. Tko će to? Pa valjda državni proračun, pa to bi trebalo onda, HNB-a pokriti, to bi trebao HNB jer kod njega je taj račun. Dakle imamo jedan dosta veliki nered u javnim financijama oko čega moramo svi zajedno sjesti, razgovarati jer postavlja se pitanje tko onda stvara tu dimnu zavjesu ako su ovi podaci točni jer čemu ta dimna zavjesa? Jer u tom kontekstu, i time ću završiti, gospodo pronađimo prave podatke, možda su oni i točni, ja sam ovdje u kondicionalu rekao, međutim ako mi budemo ovakve podatke slali koji su upitni onda zaista postoji opasnost da nas Europska komisija optuži kao Grčku za manipuliranje podacima. Pa mislim da to, nam je najmanje potrebno u svemu ovome. Evo dakle, ova moja rasprava išla je u tom smjeru, dakle pozitivnom da da pokušamo vidjeti što je sa statistikom, što je sa primjenom metodologija ESA, nacionalnih, ovih, onih. Zašto jedna Vlada kada ode, da tako kažem, trpa drugoj za početak mandata ispadaju kosturi, tu se vidi da zaista upravljanje podacima, informacijama izvještavanje i vjerodostojnost informacija podataka nije onakva kakva treba biti. Evo hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je ona poštovane zastupnice Anke Mrak-Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Lovrinović, vi ste u uvodnom dijelu vašeg izlaganja spomenuli jednu novu, novi zakon koji se priprema a riječ je o subvenciji koja će biti vezano uz kredite. U životu je velika razlika između onog što se govori i ono što je stvarno djelo. Dakle ja još uvijek ne mogu razumjeti i neću razumjeti zašto jedna dobra mjera koja je bila a to je bilo oslobađanje za prvu nekretninu poreza, plaćanja poreza koja je bila dobra, koja je bila stabilna. Tko je kupovao prvu nekretninu zna što ga čeka da se je odlučilo ići sa jednom palijativnom metodom, mi taj zakon nismo vidjeli, samo možemo komentirati na onom što smo čuli. A čuli smo da će zakon vrijediti godinu dana, da će se nakon godinu dana vidjeti koji su rezultati, da će se ali ne zna se 4 ili 5 godina subvencionirati i rata kredita u iznosu od 50%, to će biti različiti krediti kod različitih banaka i da će se nakon toga tim mladim ljudima desiti ono što će se desiti. Mi smo već imali jednom priliku imati zakon gdje se je subvencionirala kamata. I negdje oko 1500 zahtjeva je bilo, 1500 kredita je odobreno i što se je onda desilo? I to bi trebalo analizirati i vidjeti. Desilo se je sljedeće, netko je plaćao kredit dok mu je bila subvencionirana kamata, u času kada više to tako nije bilo, dakle država nije plaćala, prestao je plaćati kredit imamo ponovno ovršenike, odnosno imamo one koji ne plaćaju kredit. To će se desiti i ovaj put, dakle ljudi će ući u kredit, kredit koji objektivno neće moći država će plaćati prvih tih 4, 5 godina i iza toga ćemo imati nove ovršenike ali ne znam što će biti sa tim novcima koje je država platila. Dakle ono što želim reći, ispada da će država opet pomagati banke i plaćati banke. Kada je riječ o demografskoj obnovi za koju se svi uzdajemo samo molimo da bude sustavno rješenje koje je provjereno i koje može vrijediti godinama a ne kao palijativna metoda. Hvala.

i neke stvari i bolje uočavate i postavili ste pitanje je li logično, je li razumno ovo što se čini da se naplaćuje porez mladim ljudima na prvu nekretninu a ja vam mogu odgovoriti jednom narodnom mudrošću kaže ako nešto nije logično i razum logično onda iza toga sigurno stoji nečiji interes. I onda nam je i jasno i drago mi je da se slažete samnom. A sjećate se prošli tjedan da sam ovdje izašao i uputio apel i HDZ-u i MOST-u jer sada obnašaju vlast, Vladu i sad to isto radim sa ove govornice, ja vas molim i kumim nemojte to činiti, dajte ovaj drugi model ako želite pomoći ljudima koji su mladi ljudi, obitelji koje su u takvom statusu dajmo im, omogućite im kredit uz 2%, nek se povuče ovaj jedan dio novca koji pripada državi i građanima a stoji neuposlen u HNB-u i nema nikakvog neću reći petljanja sa proračunom, subvencioniranjem, obračunima, ovim onim a nagrađujmo svako slijedeće dijete. Dakle neka bude 2% početna kamatna stopa, svako slijedeće dijete da se smanjuje za pola posto, a ako obitelj dođe do petog djeteta ostatak kredita da se u cijelosti otpiše. Pa budimo jednom zajedno razumni ne zato jer je predložila nešto oporba ili ovi vladajući, ajmo napraviti nešto korisno

Uvaženi kolega Lovrinoviću dobro ste rekli moglo bi se primijeniti kamatna stopa 2% na način kao što ste to objasnili. Međutim, ja bih htio upozoriti na jedan drugi problem a to je problem nezakonitih manipulacija kamatama u postojećim kreditima. Dakle trenutno dužnici u preko 100 tisuća kredita plaćaju nezakonite kamatne stope između ostalog i zahvaljujući ministru Mariću koji nije pokrenuo izmjene i dopune Zakon o potrošačkom kreditiranju, nije pokrenuo izmjene i dopune članka 11.a stavka 5. o čemu smo razgovarali s njim osobno. Naime, metodologija za određivanje parametara u promjenjivoj kamati nije definirana, banke su samovoljno jednostrano, nezakonito van ugovorno odredile parametre u kamatnim stopama zbog čega se vode prekršajni postupci na prekršajnim sudovima, zbog čega je moguće bankama naplatiti od 9 do 25 milijardi kuna prekršajnih kazni. DORH ima našu prijavu, još nije postupio po njoj, očekujemo da postupi. Dakle nama leži novac na cesti. 9 milijardi kuna najmanje nam leži na cesti, država zasad ne uzima taj novac a može ga pokupiti. To je novac koji ide u proračun vrlo jednostavnim načinom preko prekršajnih sudova. Dakle, apeliram zbog ove vaše rasprave na Ministarstvo financija da po hitnom postupku pokrene izradu i pripremu izmjena i dopuna Zakona o potrošačkom kreditiranju kojima bi se končano odredila metodologija za određivanje parametara u promjenjivim kamatnim stopama u preko 100 tisuća kredita u kojima su one nezakonito određene, van ugovorno. I očekujem da se to pokrene što prije i da se konačno taj problem riješi. Uostalom i odluka Ustavnog suda je takva da je ukinula jedan dio izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju pa se i taj dio mora riješiti kroz te izmjene i dopune. Hvala. Iako je i to bilo upereno više, upućeno više ministru odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, ja ću napraviti dobru, konstruktivnu vezu između jednog i drugog i zahvaljujem zastupniku Aleksiću na ovom pitanju. Bit ću vrlo kratak. Kada bi se naplatile kazne bankama na nezakonito obračunate kamate zato što su mijenjali jednostrano kamate to bi rezultiralo, to bi bio priljev za državu odnosno Ministarstvo financija, od nekoliko milijardi kuna. Toliko ne bi bilo zahtjeva za kreditima mladih ljudi u Hrvatskoj dakle kada bi to došlo na račun. Prema tome, evo rješenja, jedno od rješenja. A što je najbolje postoji presuda Vrhovnog suda međutim to ne poštuju banke, to ne poštuje HNB koja je monetarna vlast koja bi im mogla narediti, mi bi ovo pitanje koje je pokrenuo ministar graditeljstva riješili oprostite što koristim ovo na ovaj način. sredstva osigurana i mogli bi se odobriti krediti bez ikakvog pretjeranog ajmo tako reći kompliciranog obračunavanja ali treba prije svega ovdje biti jaka politička volja. Ja ne sumnjam da postoji volja ali njena provedba bi štetila poreznim obveznicima a pogodovale bi praktično kapitalu. Dakle, još jednom apeliram na ovo da zaista da se ima na pameti, na umu da se povuku oni potezi koji neće ići na štetu poreznih obveznika a koji će pogodovati mladim ljudima da ih zaustavimo u Hrvatskoj. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Ivice Mišića. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Hvala gospodine Lovrinoviću. Kolega Lovrinoviću ja bi postavio jedno pitanje, ja kao poduzetnik gledam na ovu situaciju u Hrvatskoj, BDP raste 2,7%, tabele pokazuju da nam raste zapošljavanje, turizam, izvoz sve to ide nekakvom dobrom smjeru što vjerojatno da jeste. Međutim, vidim zanimljivo da krediti padaju negdje za -4%, znači ljudi ne dižu kredite. Zašto? Ja kao poduzetnik mogu slobodno reći pa zbog toga što nitko više ničemu ne vjeruje. Ko može danas dići kredit pa i ovo malo što se priča da bi mlade trebalo stimulirati za pravi stan, pa tu treba imati malo kad čovjek to, kao poduzetnik razmišljam, kada to stavite u jedan nivo i onda pogledate kako se to daje, tko će vjerojatno nakon 5 godina da li će uopće moći raditi taj mladi čovjek i da li će moći vratiti? Ja se ovdje ozbiljno bi zapitao i u ovoj našoj državi maloprije ste spomenuli banke koje su i zatvarale naše građane da li ovdje može pravna država djelovati, da li stvarno treba krenuti u jedan smjer gdje treba ovom narodu vratiti povjerenje i u sustav, i u Vladu i u nas saborske zastupnike pa trebamo valjda početi stavljati moralne ljude i malo sam prije govorio kako se zapošljavaju ljudi po nekim podobnostima bez obzira iz koje stranke bili. Ja smatram da svugdje trebaju biti sposobni i pametni i moralni i onda bi Hrvatska država mogla se nadati nečemu. Ovo sada kako se dešava, sve se dešava imam dojam po nekoj političkoj liniji i opet se bojim da ćemo doći u problem, a u stvari smo u problemu da bi nekakvi pametni ljudi mogli jedino izvući ovu državu ili pravna država koja bi trebala djelovati, a ne kao do sada oprostimo bankama, oprostimo ovim, ovi koji su uzeli, oni koji nisu plaćali poreze, oni koji su izlihvarili ove građane. Znači svima treba oprostiti. Mi vidimo da će to tako biti. Kako krenuti naprijed. Opet ponavljam opet podobni i nemojmo to više davati, dajmo sposobnima. Gospodine Mišić, dvije su stvari ovdje koje ću kratko vam odgovoriti. Prva je da sam zaboravio reći ako su informacije i podaci koje sam ja dobio, a temelje se na podacima Državnog ureda za reviziju točni, onda ovog trenutka ovih dana naš javni dug nije 288 milijardi, nego 310 milijardi bez kamata i naknada, ponavljam ako je to točno. Spomenuli ste malo prije jednu važnu stvar. Pad kreditiranja trgovačkih društava, dakle poduzeća i građana traje već od 2008. godine, a to je jedan za nas ekonomiste koji se time bavimo to je jedan snažan indikator da u toj ekonomiji postoje negativna očekivanja da poduzeća, da investitori ne žele se zaduživati jer imaju negativna očekivanja, jer znaju, sumnjaju da će moći prodati ono u što ulože. Dakle, taj podatak proturječi ovim podacima, optimističnim podacima o rastu BDP-a, o ovome, onome. Dakle, kad idemo analitički gledati taj indikator je oprečan i on šalje jednu drugu poruku. Na žalost nije ovdje prigoda da dalje ekspliciram, to samo mogu dakle to naglasiti da moramo imati vjerodostojne statističke baze, statističke pokazatelje kako bismo mogli znati na čemu smo, a da onda možemo projicirati kamo idemo. start nije kvalitetan, ako ne znamo točne podatke mi u stvari možemo projicirati što hoćemo, ali neće biti točno. Hvala. Hvala. I zadnja replika je ona uvaženog zastupnika Darka Milinovića. Izvolite. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala lijepo. Vi ste spomenuli u svom govoru i izdvajanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz Riznice. Ja ću reći odmah kao bivši ministar da sam se i ja zalagao za to i objasnit ću vam zašto. Dakle, zdravstvo se financira iz doprinosa, polica zdravstvenog osiguranja, građani plaćaju iz vlastitog džepa, ali i sad dolazimo zašto je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izdvojen iz Riznice i zašto je to dobro iz općih poreza. Ja kad sam postao ministar moj je uvjet bio da temeljem pozitivnih zakonskih propisa zdravstvu pripadnu sva sredstva koja po zakonima trebaju pripasti. Iz općih poreza za određene zdravstvene usluge iz općih poreza se mora isplatiti 3 i pol milijarde kuna. Kada je ministar Lalovac pristao da se izdvoji iz Hrvatske Zavod za zdravstveno osiguranje iz Riznice nije platio 3 i pol milijarde kuna, nego milijardu i pol. I vi ste rekli, svaka Vlada i svake godine jasno 9, 10, 11 jedino te tri godine nije bilo sanacija zdravstvenog sustava jer sam ja inzistirao da sve što zakonom treba da pripadne zdravstvu. Lalovac je isplatio 2 milijarde kuna manje iz općih poreza. I na kraju godine sanira zdravstveni sustav. Nije sanirao zdravstveni sustav već je dao zdravstvenom sustavu samo ono što mu pripada iz općih poreza. I zato je uvijek borba između ministra financija i ministra zdravstva. Dakle, svi ministri zdravstva su nesposobni jer stvaraju dugove od milijardu i pol, dvije milijarde kuna a svi ministri financija su sposobni. ja nisam prihvatio taj dio, ja nisam prihvatio da ću biti loš ministar zdravstva jer sam inzistirao da se sve iz općih poreza što pripada zdravstvu plati. To je osnovni razlog da se HZZO izdvoji iz Riznice, da upravlja svojim sredstvima i mi bi bili u problemu da dođe nekakva neovisna institucija i da kaže tko je u krivu i i tko je kriv za manjak zdravstvenog sustava. Država, jer ne isplaćuje sve iz općih poreza ono što treba. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Uvaženi zastupniče Milinović, meni je pomalo žao, tu rastužuje me čuti da vi kao bivši ministar, a mislim da niste samo vi, već i ostali da niste imali povjerenja u ministre ili ministar financija. Meni je teško zamisliti takvu Vladu, pazite iz nepovjerenja prema svome ministru financija da kaže idemo mi, ja ću prenijeti svoj račun za zdravstvo prenijet ću gdje? U Hrvatsku narodnu banku, a oni, ja sam vam malo prije rekao vam naplaćuju negativne kamate na to. To niste znali. Jedino tako. Prema tome, ali gledajte ovo. Ja vas sad pitam retorički, nećete mi odgovoriti jer nemate po ovome pravilniku pravo. Što ćemo sad sa ove dvije milijarde koje fale? Vi ste rekli trebaju svi porezi i doprinosi koji trebaju ići u zdravstvo treba ići u zdravstvo i ne bi bilo problema. A šta ćemo sad? Fali dvije milijarde. Iz kojih ćemo to poreza, izvora napraviti. I kojih? Čekajte. Odnosno druga vaša teza jest da se sve dobro raspoređuje prema zdravstvu, zdravstvo ne bi bilo u deficitu. To nije točno. Na žalost nije točno. Ja bih volio da ste vi u pravu i onda bi to bilo savršeno točno. Po toj logici ministar za mirovinski sustav on bi trebao tražiti izdvajanje svog računa, jer očito i tamo nema dovoljno i njemu fali više nego zdravstvu. Njemu fali milijardu i 400 svaki, milijardu i 200 milijuna svaki mjesec. Dakle, ovdje vi ste samo dali još jedan hajmo tako reći šlagvort ili loptu na volej da se zaključi da su nam javne financije neuređene. Ovako ne može funkcionirati sustav. Ovo je vrlo važna priča. U vrijeme visokih tehnologija, interneta, računala, telekomunikacija, a ti podaci moraju vrlo brzo kolati mrežama. A što to govori da ovaj sustav konačno treba urediti, ovu državu treba urediti. Ovo još nije država. Hvala lijepa. S time bismo završili prije stanke. Bit će stanka do 15 sati, a onda ćemo nastaviti sa klubovima zastupnika i prvi će biti Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i uvaženi zastupnik Branko Hrg. Vidimo se u tri. Hvala.